Dobro jutro, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prva točka danas: - Prijedlog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 561 Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Molio bih na početku da državni tajnik iz Ministarstva hrvatskih branitelja poštovani Darko Nekić predstavi prijedlog navedenog zakona, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Pozdravljam sve zastupnice i zastupnike. Još prije gotovo 20 godina, RH je učinila prve korake u rješavanju pitanja kibernetičke sigurnosti, koja dakako, prijeti, ne samo kibernetičkom prostoru nego i cijeloj nacionalnoj sigurnosti. Prije svega, od državno sponzoriranih kibernetičkih napada, a onda i od napada organiziranih kriminalnih grupa zlonamjernim ucjenjivačkim programskim kodovima. Prvi dokument koji je bio donesen je isključivo posvećen kibernetičkoj sigurnosti je bila Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti RH donesena 2015. g. i objavljena u Narodnim novinama 108/15. EU Direktiva 2016/1148, poznatije kao NIS-1 direktiva donesena je 6. srpnja 2016. i RH bila je u obvezi uskladiti svoje zakonodavstvo s tom direktom i zbog toga je 2018. donesen Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta navedena direktiva. Taj je Zakon ovoga trenutka još uvijek na snazi. Vrlo brzo nakon usvajanje direktive i njene implementacije u hrvatsko zakonodavstvo tijekom njene primjene uočeni su brojni problemi koje je trebalo otkloniti i zbog toga je 14. prosinca 2022. donesena nova EU EU Direktiva 2022/2555, poznatija kao NIS-2 direktiva. NIS-2 direktiva stupila je na snagu 16. siječnja 2023., a njenim stupanjem na snagu stavlja se van snage NIS-1 direktiva iz 2016. s učinkom od 18. listopada 2024. g. te se zahtijeva usklađivanje svih država članica koje transpoziciju NIS-2 direktive u svoje zakonodavstvo moraju provesti do 17. listopada 2024. odnosno u roku od 21 mjeseca od stupanja na snagu NIS-2 direktive. Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti odnosno nacrtom koji je pred vama zastupnicima, prenijet će se u nacionalno zakonodavstvo NIS-2 direktiva te su sve države članice EU obvezne preuzeti navedenu direktivu u svoje zakonodavstvo do već spomenutog 17. listopada 2024. Preuzimanje NIS-2 direktive u zakonodavstvo RH provodi se predloženim zakonom i njegovim podzakonskim aktima koji će se donijeti u postavljenom roku do ovog datuma kojeg sam spominjao, a podrazumijeva uspostavljanje funkcionalnosti u 9 nadležnih tijela koja se do tada trebaju uspostaviti, što uključuje odgovarajuću reorganizaciju nekih nadležnih tijela i uspostavu proširenih ili potpuno novih nadležnosti. Prijedlog zakona izradila je međuresorna radna skupina Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost, Prijedlog zakona regulira opsežnu materiju i sadrži 116 članaka i 4 priloga. Većinu odredbi zakona potrebno je promatrati u međusobnom odnosu i imajući potpuni prijedlog cjelokupnog teksta zakona te vodeći računa da se njima mora osigurati ispravan prijenos okvira kibernetičke sigurnosti koji su zadani NIS-2 direktivom. Tijekom javnog savjetovanja koje je provedeno do 17. srpnja do 16. kolovoza 2023. i tijekom poslovničke procedure prikupljanja mišljenja od državnih tijela, pristiglo je puno komentara i primjedbi koje su obrađene i na koje je odgovoreno. Na javnom savjetovanju zaprimljeno je 119 komentara, a prihvaćeno 64%, a poslovnička procedura prikupljanja mišljenja obuhvatila je ukupno 23 tijela, zaprimljena su 82 komentara odnosno prijedloga i primjedbe na nacrt prijedloga zakona, od kojih je 57% prihvaćeno. Pored e-Savjetovanja, održani su i sastanci s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca, a odgovoreno je i na niz pitanja koje su postavile tvrtke, članovi HUP-a, dijelom kroz ove sastanke koje sam spominjao, a dijelom kroz pisane odgovore. To je rezultiralo dogovorom predlagatelja i HUP-a o uključenju predstavnika HUP-a u fazi pripreme podzakonskih akata nakon donošenja zakona. Tijekom jeseni održan je i niz stručnih konferencija u Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost, Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i nekih visokih učilišta, a na konferencijama je preciziran nacrt zakona te su se provele otvorene diskusije na panelima i okruglim stolovima, na kojima su sudjelovali predstavnici, predlagači i predstavnici stručnih udruga te niz hrvatskih tvrtki. Sve je to pokazalo kako tekst prijedloga zakona ima podršku i stručne i ostale javnosti. Cilj NIS-2 direktive je učinkovito upravljanje organizacijom i sigurnosnim procesima u kibernetičkom prostoru EU te u nacionalnom kibernetičkom prostoru odnosno prostorima država članica. NIS2 direktiva postavlja bitno proširene zahtjeve u odnosu na NIS1 direktivu zbog čega se postojeći zakon iz 2018.g. kojim je transponirana NIS1 direktiva u RH mora staviti van snage te se mora pripremiti novi okvir za upravljanje puno složenijim zahtjevima NIS2 direktive. Cilj novih i bitno proširenih NIS2 zahtjeva kibernetičke sigurnosti na razini EU je osiguravanje uvjeta za učinkovito funkcioniranje društva i gospodarstva u aktualnom digitalnom desetljeću koje donosi čitav niz novih tehnologija poput umjetne inteligencije ili kvantnog računarstva. Cilj je također osigurati spremnost EU na krize kao što je bila Covid-19 kriza ili aktualna ruska agresija na Ukrajinu te sve njihove refleksije na kibernetički prostor kojima svjedočimo posljednjih godina. Ključne razlike između NIS1 direktive iz 2016. i NIS2 direktive iz 2022. su povećani broj sektora odnosno podsektora i vrsta subjekata za oko tri do četiri tako da NIS2 direktiva pokriva sve kritične kibernetičke elemente društva u cjelini. Umjesto selektivnog pristupa primjene mjera kibernetičke sigurnosti samo na usko definirane ključne usluge kakve je imala NIS1 direktiva, NIS2 direktiva postavlja zahtjev da svi kategorizirani subjekti provedu mjere kibernetičke sigurnosti u cijelosti svog poslovanja. Tako NIS2 direktiva traži od subjekata da procjeni rizike i uvedu mjere kibernetičke sigurnosti uz sve segmente svog poslovanja, a ne samo u segmente ključnih usluga jer poremećaj poslovanja može stvoriti problem građanstvu ili drugim poslovnim subjektima i sektorima. Kibernetički napadi vrlo često ciljaju poslovne informacijske sustave koji putem interneta koriste vanjske usluge, a bez pune funkcije poslovnog sustava niti ključne proizvodne usluge ne mogu funkcionirati. Primjera takvih napada smo imali više posljednjih godina od INA-e 2020. do Hrvatskog autokluba i Hrvatskih voda 2023.g.. Zbog takvih rizika NIS uvodi i obvezu razvoja kibernetičkog kriznog upravljanja te zahtjev razvoja sposobnosti i resursa kibernetičke sigurnosti u svakoj državi članici kako bi se svaka država članica mogla adekvatno uključiti na sve tri razine koordinacije koje uvodi EU, stratešku, operativnu i tehničku razinu rješavanja kibernetičkih incidenata. NIS2 direktiva je vrlo detaljno napisana kako bi se osigurala usklađena primjena zahtjeva na razini svih država članica te je stoga i transpozicija u Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti rezultirala sa preko 100 članaka i četiri priloga zakona koji su sastavni dio zakona. Time se osiguravaju ključni ciljevi sigurnosti kritičnih kibernetičkih elemenata EU i država članica. Učinkoviti instrumenti upravljanja organizacijom i kibernetičkim sigurnosnim procesima, suradnja svih nadležni tijela i subjekata obveznika NIS2 direktive kao i uspostava upravljanog pristupa kibernetičkoj sigurnosti na razini cijele EU odnosno uvođenje mjera za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti predviđa određenu centralizaciju upravljanja kibernetičkoj sigurnosti u RH odnosno odnosno transformaciju postojećeg Centra za kibernetičku sigurnost SOA-e u Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Ključni razlog za centralizaciju koju provode i sve druge države članice jest složenost zahtjeva i široki opseg primjene NIS2 direktive. Pri tome se predlaže koristiti već razvijene tehničke, organizacijske i stručne sposobnosti te kapacitete koje je SOA prethodnih godina izgradila u području kibernetičke sigurnosti. Prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti predviđa da SOA postane središnje državno tijelo u okviru kojeg se organizira Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Oko polovice država EU odnosno članica koristi za uspostavu svog nacionalnog centra neke od tijela sigurnosno obavještajnog sustava, tako imamo primjer Danske, Grčke, Španjolske, Velike Britanije i još cijelog niza zemalja. Uloga Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost slična je u svim državama pa i onima izvan EU i obuhvaća međunarodnu suradnju, razmjenu podataka, nacionalnu i međunarodnu koordinaciju s relevantnim tijelima te prevenciju i rješavanje kibernetičkih napada kao i praćenje provede propisanih mjera kibernetičke sigurnosti. Niti jedan Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost u Europi nije regulatorno tijelo, već sigurnosno tijelo koje provodi organizacijsko tehničku koordinaciju provedbe sigurnosnih kibernetičkih tijela i pomoći u rješavanju kibernetičkih napada prema zahtjevima iz NIS2 direktive. Pored Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnosti kojeg ovim prijedlogom zakona organizira SOA čitav niz postojećih nadležnih sektorskih tijela nastavit će raditi usklađeno sa svojim sektorskim i NIS2 transpozicijskim zakonom. Primjerice,

zrakoplovstvo za Sektor zračnog prometa, HAKOM za sektor za elektroničkih komunikacija, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost za javni sektor, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva za pružatelje usluga povjerenja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sektor istraživanja, Sektor sustava obrazovanja te za registar naziva vršne nacionalne internetske domene i ostale registre, kao i Nacionalni CERT ustrojen u CARNETU kao drugi nadležni Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Navedena tijela bit će nadležna i odgovorna za provedbu kategorizacije subjekata obveznika zakona i to svako od nadležnih tijela u sektoru za koji je nadležno prema popisu u prilogu tri ovoga zakona. Primarni cilj NIS2 direktive su veliki i srednji subjekti prema eu kriterijima veličine, a kao iznimka mogu se posebnim kriterijima kategorizirati i manji subjekti kad su primjerice jedini davatelji neki usluge u pojedinoj regiji. Nacrt zakona uvodi zajedničku visoku razinu mjera kibernetičke sigurnosti kakva je propisana za sve države članice EU. Mjere trebaju biti razmjerne stupnju izloženosti pojedinog subjekta rizicima, a dužni su ih provoditi sami subjekti obveznici i to sukladno vlastitoj procjeni rizika što će osigurati usklađenost sa svim njihovim poslovnim specifičnostima. Procjena rizika koju provode sami subjekti kontrolira se na tri razine, od uprave i odgovornih osoba u tvrtki ili državnom tijelu preko redovitih revizija do stručnog nadzora nadležnih tijela. Ono što je probudilo sigurno u javnosti, a vidi se i po pitanjima veliku pažnju, prilikom objavljivanja Nacrta prijedloga ovog zakona to je dio četvrti zakona, to su dobrovoljni mehanizmi kibernetičke zaštite. Posebno se to odnosi na Nacionalni sustav SKAUT kojim se i sada pristupa na dobrovoljnoj bazi te će tako ostati i u ovom zakonu odnosno ovom prijedlogu zakona osim za mali broj središnjih državnih tijela koja mu moraju obavezno pristupiti. Takve mreže ima desetak država članica EU, a Europska komisija potiče daljnje širenje i povezivanje ovakvih mreža na eu razini. Kako bi se osigurala jednostavna i postupna poslovna tranzicija za subjekte obveznike zakon osigurava postupnu provedbu propisanih obveza i to na način da je za cjelokupnu provedbu od implementacije mjera provjera usklađenosti s propisanim okvirom te u konačnici provedbe stručnih nadzora predviđeno ukupno trajanje od pet do sedam godina od stupanja na snagu ovoga zakona. Time se osigurava postupna tranzicija organizacijskih praksi i tehničke opreme koju danas koriste subjekti u cilju uspostave više razine standardizacije i sigurnosti, ali i međusobne suradnje i koordinacije. Dio sredstava za provedbu ovog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti osigurana su u državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i '25., a dio će se sredstava osigurati u sklopu odnosno osiguran u sklopu limita državnog proračuna za 2024. i u projekcijama. Evo toliko za uvod, zahvaljujem na pažnji i očekujemo sva vaša pitanja i prijedloge. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam državni tajniče. Imamo 17 replika, prvi na redu kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Dakle, poštovani državni tajniče kratko pitanje, dakle jel imate podatke koje su prijetnje najveće, najbrojnije unutar domene što bi ovaj zakon trebao pokriti, dakle pričamo do danas? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Nekić, Darko** Hvala lijepa. Evo ja vam mogu iznijet podatke koje mi imamo, dakle što se tiče državno sponzoriranih kibernetičkih napada u 2021. ih je bilo 14, u 2022. ih je bilo 19, a u prva tri tromjesečja 2023. ih je već do sada bilo 29. Druga replika kolega Đakić izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Gospodine državni tajniče, ovim zakonom su predviđene tri grupe nadležnih tijela koja bi bila obuhvaćena ovim ovom kibernetičkom sigurnošću. Recite mi tu je predviđeno i dobrovoljno da se štite oni i da budu obuhvaćeni i dobrovoljni oni subjekti koji nisu obuhvaćeni sa ova tri nadležna tijela. Recite mi o čemu se tu radi o tom dobrovoljnom načinu

još od 2019. postoji Centar za kibernetičku sigurnost u sklopu SOA-e i postoji jedan sustav koji se naziva SK@UT u kojem su ovog trenutka državna tijela, ali i starim zakonom i novim zakonom je predviđena mogućnost da u njega uđu svako onaj ko je zainteresiran, znači isključivo na dobrovoljnoj bazi bez ikakve obveze, mislim tu prije svega na poslovne subjekte na koje ste vjerojatno vi ciljali. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, pitanje je iz područja zdravstva. Vidim da nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite za sad još nije donesen prema onome što sam vidjela Ministarstvo zdravstva se još tu vjerojatno nije baš u potpunosti snašlo. Za sada pojedine zdravstvene ustanove imaju privat cloudove dakle nije to nešto na nekakvoj državnoj razini organizirano, izdvajaju određena sredstva, nisu svi informatičari tamo educirani da prepoznaju opasnost odnosno rizike. Jeste li vi razgovarali s Ministarstvom zdravstva planirali se to na nekakvoj nacionalnoj razini da zapravo svi pružatelji zdravstvene zaštite imaju točno određenu edukaciju, koja će se sredstva koristiti, hoće li to biti neki državni cloud ili će i dalje biti na nekakvoj nekakvoj pojedinačnoj razini od ustanove do ustanove? Kakva je strategija? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Nekić, Darko** Hvala lijepa. Dakle, što se tiče zaštite zdravstvenih ustanova već sam spomenuo sustav SK@UT koji štiti Ministarstvo zdravstva i zdravstvene ustanove. Što se tiče troškova koje ste vi spominjali znači i danas pojedine tvrtke, pojedine državne institucije koriste znači raznorazna sredstva da bi se zaštitili od kibernetičkih napada. Ovaj zakon će samo doprinijet tome da se ti troškovi odnosno da se ta sredstva bolje upotrijebe i da se stvori jedan sustav na razini cijele države, a ne da se pojedinačno rješava pitanje kibernetičke sigurnosti. Zdravstvo je predviđeno i u ovom prilogu, ako ste ga dobro pogledali, vidjeli ste da je u ovom prilogu navedeno i zdravstvo. Hvala lijepa. **Ćosić, Pero (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče, poštovani državni tajniče, sektor javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda dio je kritične infrastrukture svake zemlje. U prilogu br. 3 ovoga Zakona ove, za ove sektore određene su nadležna tijela za, u području kibernetičke sigurnosti, a znamo da je računalni sef Hrvatskih voda, ove godine u 10. mjesecu napadnuto te je bilo potrebno neko vrijeme da se to otkloni. otkloni. Kolika i kakva je šteta i da li se napad mogao prevenirati, to ne znamo, ali znamo da je njihova zadaća upravljanja vodama velika i raznolika, njihova računala sadrže veliki broj koja mogu ugroziti sigurnosni sustav u tom, po tom pitanju. Zanima me, da li Hrvatske vode kao državna agencija ovim novim Zakonom dobivaju veću ulogu odnosno obvezu u nadzoru, kako bi mogli bolje zaštititi vode i vodno gospodarstvo? **Jandroković, Što se tiče voda, znači u prilogu 1, točka 6 i 7 su voda za ljudsku potrošnju i otpadne vode, dakle one su predviđene, što se tiče ovog slučaja u Hrvatskim vodama, znači u trenutku napada, Hrvatske vode nisu bile dio SK@UT sustava, koliko sam upoznat od kolega iz odbora, dakle ovog trenutka oni su podnijeli zahtjev da uđu u taj sustav i radi se upravo na tome, tako da bi i Hrvatske vode trebale u budućnosti biti zaštićene, a što se zakona tiče, znači predviđeno je, predviđene su oba dvije ove kategorije koje ste vi spominjali. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Poštovani državni tajniče, pošto je ovo dosta kompleksno i zahtjevno, da li vi smatrate da će rok od godinu dana za kategorizaciju

Dakle ja sam rekao i u uvodnom izlaganju da će ukupan rok trajati negdje od 5 do 7 godina prilagodbe i na odboru smo raspravljali, vi ste dobro rekli, ovaj, o tom pitanju i drago mi je da je odbor podržao jednoglasno ovaj nacrt prijedloga zakona. Što se mene osobno tiče, a i kolega znači iz radne skupine, mi smatramo da će to biti dovoljan rok. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani državni tajniče. Kibernetička sigurnost je dio nacionalne sigurnosti i vidimo da i ovom Direktivom NIS-2 EU jača svoju kibernetičku zaštitu, kako kroz članice pojedinačno i kroz njihove implementacije, a kako i kroz međunarodnu suradnju. Dakle nezamislivo je danas niti javna sigurnost niti javna zaštita niti javno zdravlje, usluge i gospodarske djelatnosti bez kibernetičke zaštite i zato je bitno da se ovaj Zakon donosi, ali on što je ključno za reći radi javnosti, dakle ovim Prijedlogom zakona neće biti obuhvaćeni, recimo, građani, civilno društvo, brojni privredni subjekti koji na dnevnoj bazi koriste kibernetički prostor, ali ne spadaju u aktere koji provode politike nacionalne sigurnosti. Dakle ovdje sada konkretno se ide u zaštitu građana kroz nacionalnu sigurnost, a ne ide se, recimo, u civilno društvo i građane koji na dnevnoj razini koriste. Ako možete objasniti.

pitanja ovoga kojeg ste vi postavili. Znači ovo je isključivo usmjereno na zaštitu kibernetičkog prostora RH, na zaštitu državnih institucija i na zaštitu gospodarstva koje je cilj one druge skupine napada koje ima kriminalnu pozadinu. (Socijaldemokrati)** Poštovani tajniče, mislim da kad pročitamo zakon, vidimo koliko nas posla čeka u sljedećih godinu dana, čak i više, a jedan od poslova koje trebamo napraviti, bez obzira na to hoćemo li u cijelosti primijeniti taj Zakon u nekim institucijama ili ne, to je definitivna procjena rizika. Sami ste rekli, procjene riziku trebaju napraviti svi koji će biti u to uključeni i nakon toga će nadzor raditi uprava pa će raditi revizija i imat ćemo nadležan tijela koja će raditi nadzor procjene rizika. E sad, s obzirom da je to veliki posao, zahtjevan posao, je pitanje, imate li neki jedinstveni sustav za risk menagement, sustav koji bi nakon toga pomogao svima da lakše procjene rizike i da se nakon toga puno lakše radi revizija tih rizika, odnosno sustava rizika i procjene da vidimo kako to napraviti da to bude što jednostavnije i što jeftinije. **Nekić, Darko** Zahvaljujem. Dakle ovog trenutka imamo smjernice i međunarodne standarde po kojima će se to riješiti, a ovi podzakonski akti, uredbe i sve ono što nam slijedi, u sljedeću godinu dana, pa i kasnije, znači moraju se precizirati stvari koje ste vi pitali. Međutim, ono što bi ja ovdje naglasio, to je potencijalna tržišna šansa za one koji će raditi te revizije i sve ostalo, Znači mi imamo situaciju da je po starom zakonu iz 2018. g. smo imali negdje oko 100 obveznika, a po novom zakonu i po ovoj implementaciji NIS-2 direktive, znači taj broj će se popeti ukupno maksimalno na negdje 600 do 700 obveznika. Znači tu vidim i potencijalnu šansu za neke hrvatske tvrtke koje bi se mogle uključiti u tu priču i na tome dobro zaraditi, je li? Hvala lijepo. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Mislim da je jako bitno naglasiti da je upravo svijest o kibernetičkoj sigurnosti od nacionalnog značaja za RH, a znamo, upravo sigurnost je jamstvo bilo kojega razvoja, a pošto smo turistička destinacija, itekako je bitna sigurnost i jasno, razvoju tehnologija se razvijaju i razni načini ugroze, pa mi smo svjedoci, osim udara na institucije i ugroze i određene firme, evo, ovdje su neke bile i spominjane. Često puta i naši građani, pojedinci su žrtva raznih prava upravo preko digitalnih tehnologija i zato pohvaljujem prije svega nastojanje države odnosno MUP-a da edukacijama upućuje građane kako se čuvati i kako zaštitit se od

pa upravo cilj cijelog ovog posla i donošenja zakona je da se objedine …/Govornik se ne razumije./…u ovoj državi koji su nam na raspolaganju kako bi se zaštitio kibernetički prostor, a samim time znači kako bi se i smanjilo na minimalnu mjeru mogućnost i državnih sponzoriranih kibernetičkih napada, ali i ovih napada organiziranog kriminala koji ima isključivo želju za uzimanjem nekakvih financijskih sredstava. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovani g. državni tajniče, vidimo i sami da su djelatnici, a naročito stručnjaci u tzv. IT tehnologiji u privatnom sektoru, prvenstveno izuzetno dobro odnosno natprosječno plaćeni u odnosu na ostale djelatnosti. Vidimo ovdje, evo piše i u obrazloženju u uvodu zakona da problem brzog razvoja tehnologije generira i nedostatak stručnjaka. Kako vi kao državno tijelo, a znamo i sami kakve su plaće u državnom i javnom sektoru, mislite konkurirati odnosno na koji način mislite motivirati informatičke stručnjake da se zaposle u državnim tijelima jel znamo da te plaće nisu zadovoljavajuće njihovom rangu odnosno nivou stručnosti. Hvala na odgovoru. **Jandroković, Gordan centralizacijom svih tih resursa kako ovaj zakon i predviđa znači mislimo objedinit sve ove stručnjake koji će nam bit potrebni znači da bi se ovaj zakon implementirao. A naravno drugi dio odnosi se na obrazovni sustav koji mora bit usmjeren u tom smjeru da stvorimo što je već, što je moguće veći broj stručnjaka koji će bit potreban za implementaciju ovog zakona, Marijana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, žrtva kibernetičkog napada može postati bilo tko, vi ste spomenuli i neke institucije i državne tvrtke u Hrvatskoj koje su bile žrtve takvih kibernetičkih napada. Naravno da se napadači razlikuju po svom profilu, a neki napadi mogu biti i državno sponzorirane skupine, pa me zanima jesu li ovi napadi koji su se dogodili u Hrvatskoj bili uzrokovani izvana od državno sponzoriranih skupina i ako jesu imate li podatak koje države su stajale iza takvih napada? **Jandroković, Gordan svom uvodnom izlaganju istaknuo da je primjetno da ovaj se znatno povećava taj dio kibernetičkih napada, mislim na dio koji se odnosi na državno sponzorirane kibernetičke napade. Mi imamo podatke po godinama, znači rekao sam, 2021. 14, 2022. 19. 2023. u tri tromjesečja odnosno u ovih 9 mjeseci već 29. Zanimljivo je da povećanje tih napada koincidira sa ovim ratnim događanjima koja su ovaj u tijeku, tako da što se tiče špekulacija koje su to države, broja napada, podržavamo, ja naravno taj podatak nemam,

dakle evo pred nama je zakon, izuzetno važna tema kibernetičke sigurnosti u današnjem vremenu ubrzane digitalizacije, zaštita i građana i društva u cjelini, a prvenstveno državnih institucija. Proširili ste i sami ste rekli krug i sektore, sve sektore društva koji bi se mogli naći obuhvaćeni znači ovim propisom, vidimo i JLRS i obrazovni sektor i prometni. Kako vi vidite u ovom daljnjem kontekstu usuglašavanja budućnosti sa zakonom unaprjeđenje tog međusobnog sustava povezanosti svih tih institucija, koliko će biti potrebno dodatnih sredstava koja bi se trebali uložiti u unaprjeđenje njihovih informacijskih alata i kako planirate to rješavati? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa, dakle što se JLS tiče one su u onoj tablici br. 2., to ste sigurno vidjeli, a što se tiče samih troškova, ja sam i u uvodnom izlaganju, a i čini mi se i u odgovoru na jedno pitanje rekao znači danas i tako i JLS i država i gospodarski subjekti troše određeni iznos novca za kibernetičku sigurnost. naš cilj i cilj ovoga zakona je upravo da se taj novac iskoristi na bolji način odnosno da se centralizacijom cijeloga sustava u tom dijelu smanje troškovi za kibernetičku sigurnost je manji od činjenice da kad određeni poslovni subjekt pretrpi kibernatički napad ti troškovi su daleko, daleko veći, a onda i ona reputacijska šteta koju imaju. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo zanima me iskustvo drugih EU država oko ove direktive i sami ste rekli, spome…, posebno ste napomenuli covid, ukrajinsku krizu, u kojim sve okolnostima i kriznim situacijama se članice EU nalaze i koje one imaju iskustvo oko same, oko same direktive druge o, u vezi čega i na koji način se Hrvatska u svim tim situacijama može suočiti da li možemo vidjeti neke posljedice unaprijed s obzirom da imamo iskustvo, znanje i već koje služba naša sve to projiciraju? Evo, hvala vam. **Jandroković, Zahvaljujem. Što se tiče iskustava dakle negdje oko 50% ili nešto malo više članica EU se opredijelilo za isti ovakav sustav, a to je znači da sustav, a to je znači da SOA ili kako se već zove u kojoj državi je nositelj tog sustava. Imamo primjere recimo u Njemačkoj i Francuskoj koje su krenule na isti način, ali su u međuvremenu znači odlučile osnovat posebnu agenciju, znači imamo i takve primjere. Prema tome, mi smo u velikoj većini zemalja koja se opredijelila znači za ovakav sustav. To se za manje zemlje čini mi se pokazalo dobrim. A što se tiče međunarodne suradnje, znači naša Sigurnosno obavještajna agencija je sigurno najbolje mjesto za takvo nešto zato što ima razgranatu suradnju sa svim službama ne samo u EU nego i izvan nje. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Državni tajniče naveli ste da se povećava broj sektora i podsektora koji će biti obuhvaćeni Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti. E sad, transponiranje direktive NIS1 koordinirao je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, a transponiranje direktive NIS2 koordinira SOA pa mi se to ne čini logično. S druge strane predsjednik države opravdano kritizira i proziva premijera zbog toga što se sjednice Vijeća za nacionalnu sigurno predugo nisu održavale i sazivale i nije mi jasno kako to država može jamčiti bilo kakvu sigurnost ako njezina vrhovna državna vlast, ključni ljudi koji bi trebali jamčiti nacionalnu sigurnost, ne komuniciraju između sebe i još uvijek nemaju odnos onakav kakav bi trebao biti. **Nekić, Darko** Hvala lijepa. Dakle propustili ste samo jednu stvar, a to je da postoji Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost. Znači to je vijeće koje se sastoji od 23 tijela koja su između ostaloga radila na ovom zakonu. Znači što se tiče procijene da li Ured vijeća za nacionalnu sigurnost ili SOA, naša je procjena da SOA ima daleko veće kapacitete, mislim na materijalne, mislim na ljudske, mislim na međunarodnu suradnju, znači, mislim na prostorne uvjete. Znači daleko veće kapacitete nego što to ima Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, a s obzirom da NIS2 direktiva predviđa znatno veći broj subjekata koji kako ste i vi spomenuli se nalaze u zakonu, znači ovoga trenutka jedino SOA može udovoljit tom širem kontekstu ove cijele priče. Hvala lijepo. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. Zbog aktualne situacije u okruženju i svijetu, jasna je neophodnost donošenja jednog ovakvog zakona odnosno prihvaćanja direktive EU. Sigurnosno obavještajna služba Izraela Mosad kao jedna od najbolje organiziranih nije razotkrila namjere Hamasa. Dakle mogućnosti su neizmjerne u ovom vremenu koji donosi čitav niz destruktivnih destruktivnih tehnologija poput umjetne inteligencije i kvantnog računarstva. Molim vas koliko daleko seže informacija ne razumije./… u rusko ukrajinskom ratu odnosno koliko je snažan odraz na razinu kibernetičke sigurnosti u Uniji. lijepa. **Nekić, Darko** Hvala lijepa. Ja sam već i u prethodnim izlaganjima rekao da je vidljivo da je značajan porast znači ovih kibernetičkih napada koji su državno sponzorirani. Sigurno je da svi ovi ratni događaji koje ste vi spominjali imaju odraza i na kibernetičku sigurnost EU pa i Hrvatske i sigurno je također da svi ovi mehanizmi koji su predviđeni NIS2 direktivom, a implementacijom ovog našeg zakona idu za tim da se stvore mehanizmi koji bi spriječili u što je više mogućoj mjeri te napade. Naravno nemoguće je spriječiti baš sve napade ali sustav koji trebamo izgradit je takav da nas mora osnažit i da nam mora omogućit obranu od ove vrste napada koji ste mi spominjali. Hvala. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Pa evo nekako mi u stvari u javnosti saznamo za one napade koji su djelomično ili u potpunosti uspjeli, a za one koji su spriječeni o njima ništa i ne znamo, Međutim zanima me kako vi procjenjujete kolika je u ovom trenutku u RH, koji je taj nivo kibernetičke sigurnosti. Mislim zbog građana je to bitno da dobiju osjećaj koliko ih se u stvari i u ovom trenutku štiti, bez obzira što sad želimo to popravit popravit ili poboljšat sa ovim prijedlogom zakona. I s druge strane nekako imam dojam da su građani ipak najviše ugroženi sami sa sobom odnosno od drugih kad naivno dadu svoje podatke drugima i kad ih pokušavaju onim klasičnim prevarama navest da u stvari predaju sve što

Pa već sam prethodno spomenuo znači da od 2019. postoji Centar za kibernetičku sigurnost i da postoji sustav SKAUT. Znači moje je mišljenje osobno, a ja nisam nikakav ni tehnički stručnjak niti se nešto pretjerano razumijem u taj sustav, je da je ovog trenutka trenutka RH i svi njeni građani dobro zaštićeni. Ja sam namjerno spomenuo samo one slučajeve koji su nam poznati iz novina. Znači ovo sa INA-om i sa HAK-om i sa Hrvatskim vodama. Naravno postoje i brojni drugi slučajevi koji nam nisu poznati, a u kojima je Centar za kibernetičku sigurnost odradio sjajan posao kroz sustav SKAUT. A što se tiče pojedinačno građana, dakako da svaki građanin je dužan voditi računa o svojoj sigurnosti, mislim prije svega na kartice i sve ono što koristi u svakodnevnom životu. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, moram u uvodu reć da podržavam donošenje ovakvog zakona, posebice podržavam dio koji se tiče prerastanja Centra za kibernetičku sigurnost SOA-e u Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost, mislim da je to dobar put. Ono što me zanima, vi ste u svom izlaganju spomenuli, ne znam koliko podataka imate, koliko uopće smijete prezentirat prema van, spomenuli ste u svom uvodnom izlaganju ciljeve napada u principu, sad ste rekli da ih poznajemo iz medija, spomenuli ste i broj napada pa ste tako rekli da je '21. bilo 14 napada, '22. – 19, ove godine 29. Ono što nam niste spomenuli to su regije odnosno lokacije sa kojih ti napadi dolaze. Dal je to povezano sa situacijom i dal to uopće smijete spominjat na kraju krajeva? Al pitam vas svejedno,

to nije statistika vezana za napade organiziranih kriminalnih grupa, blokade onih računa i sl., znači i one su u povećanju znači 14, 19, 29 ono što ja mogu ovog trenutka i sa ovoga mjesta reć da oni uglavnom dolaze uvijek iz istih regija.

biti ono što ustvari želimo. Javna rasprava koja je vođena sa visokih 67% su usvojeni prijedlozi koji su se našli u javnoj raspravi. Također i struka evo usvojeno sa visokih 57% od onoga što je bilo predloženo. Mislim da je to dobro, mislim da je kibernetička sigurnost nešto što je postalo svakodnevica i na čemu treba intenzivno raditi. Stoga evo pozdravljam i to da ste i kao radna skupina usvojili sve ono što su ljudi koji vjerojatno to područje dobro razumiju i htjeli implementirati u ovaj novi zakon. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle, što se tiče radne skupine ono koliko ja pratim ovu temu i zakonodavnu aktivnost HS-a čini mi se da je ovo prvi puta da je prije nacrta uopće nego što je prije nacrt zakona došao ovdje pred vas, da je radna skupina izvršila sastanke i sa poslovnom zajednicom i sa HUP-om i sa zainteresiranom javnošću izvan onog eSavjetovanja, znači doista je napravljeno niz predradnji kako bi se svi zainteresirani upoznali sa ovom problematikom odnosno sa nacrtom prijedloga zakona. Naravno da se i nacrt razlikuje u odnosu na ono što je bilo u početku jer smo i od HUP-a i od poslovnih subjekata dobili značajne neke impute koji su ušli u ovaj nacrt prijedloga zakona. Hvala. Hvala državni tajniče. Sada ću pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta i poštovani kolega Kujundžić. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Dakle, u digitalnome dobu gdje se virtualni svijet isprepliće s našim stvarnim životima pojavio se ovaj novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti kao odgovor na sve glasnije i sve jače vapaje za zaštitom. Ovaj zakon čija je svrha biti bedem protiv nevidljivih digitalnih neprijatelja donosi sa sobom niz ključnih novosti, a onda samim time obzirom da je područje ili polje prijetnji jako veliko i neizbježne nedostatke. Zamislimo da stojimo na vrhu jednoga zida gledajući u daljinu i pokušavamo zaštiti svoj grad od nadolazećih neprijatelja i napadača, ali ih ne vidimo, nevidljivi su. Ovo je slično ovome što ovaj zakon pokušava učiniti za digitalni svijet Hrvatske. Zakon je ajmo reć slikovito taj zid namijenjen naših digitalnih gradova, naših informacijskih sustava i mreža od različitih kibernetičkih prijetnji. No postavlja se odmah pitanje, obzirom da taj zid je poprilično i trebao bi biti poprilično velik, što ako on ima pukotine? Jer zakon je usmjeren na kibernetičku sigurnost, ali je definiran na način kao da gleda kroz jedan uski prozor na tom zidu. I gledajući kroz taj uski prozor potpuno je jasno da mi ne možemo vidjeti jednu širu, jednu cjelovitiju sliku. Il ajmo još slikovitije, zamislimo da se brinemo u svojoj kući o tome kako ćemo zaključati vrata, a zaboravljamo na prozore, zaboravljamo na dimnjake i druge ulaze u tu kuću. Ovaj zakon u suštini je dobar, ali zaboravlja na nekoliko važnih stvari. Neke od stih stvari, istina je zakon sam po sebi i ne može definirati, ali može imati popratne dokumente koji i ta područja mogu prikriti kao što između ostaloga i Rezolucija o umjetnoj inteligenciji koja je još uvijek u ladicama HS-a. O njoj O njoj ću nešto malo u drugom dijelu i svemu onome što bi ona mogla doprinijeti u poboljšanju i smanjenju tih pukotina tom zidu i nadam se da hoće. Na prvome mjestu dakle ako pričamo o određenim oblicima propusta jesu ono što bi trebala definirati nekakav prateći akt jesu etički propusti jer kao da gradimo zid, ali zaboravljamo na moralne zakone koji štite građane unutar tog zida i unutar tog grada. Etički aspekt tehnologije posebno umjetne inteligencije nisu dovoljno pokriveni. Broj dva, zastarjelost u tehnologiji, tehnologija raste kao trska na vjetru, poprilično brzo i vrlo teško zaustavljiva. Zakon riskira da ostane korak iza, kao da se koristi primjerice kad vozite automobil stara karta za navigaciju, a vozite se novom cestom jer pitanje koje nam ostaje i o kojem trebamo promišljati i pritom ne želim zvučati kritično, nego dobronamjerno a jest činjenica hoće li na kraju krajeva predloženi zakon pokriti sve nove moguće oblike cyber prijetnji. Također ono što mi je upalo u oko iščitavajući zakon jest jedan oblik jednostranog pristupa, dakle on je fokusiran isključivo, isključivo na sigurnost i pritom je zanemario kako tehnologija utječe i na druge aspekte društva i našeg život od onih prava koje ja kao pojedinac imam do onih rubnih, etičkih dilema. Zakon uvodi i strože mjere zaštite za tvrtke i organizacije sa naglaskom na one koje se oslanjaju na intenzivnu upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. E sada oni moraju implementirati napredne sigurnosne sustave i procedure ili će morati u rasponu koji je zadan osiguravajući da su njihove digitalne operacije utvrđene protiv cyber napada. Uz to zakon propisuje jasnije protokole za postupanje u slučaju sigurnosnih incidenata zahtijevajući od organizacija da brzo reagiraju i obavijeste nadležne autoritete o bilo kakvim sigurnosnim probojima. U usporedbi sa prethodnim regulativama, pojedinačnim, skupnim kako god ih mi promatrali ovaj zakon uistinu znači jedan oblik kvantnoga skoka. Proširuje se spektar samih obveznika obuhvaćajući gotovo sve tvrtke koje koriste moderne sustave. Ovo je velika promjena jer prethodni paketi nisu imali toliko i tako širok doseg. Također, novi zakon donosi detaljne smjernice o tome kako treba upravljati i izvještavati o kibernetičkim incidentima čineći cijeli proces transparentnijim i odgovornijim što je pohvalno. Međutim, zakon ima kao i onaj zid pukotine, ima svoje nedostatke i teško je napraviti jedan savršen zakon. Iako postavlja on strože standarde čini se da zakon ne prati dovoljno brzo tehnološki razvoj. U svijetu gdje cyber prijetnje mijenjaju se gotovo dnevno zakon riskira da postane zastarjel već u trenutku početka primjene. Također postoji i očigledan nedostatak stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Jesu li za to razlozi lošija platežna moć unutar sektora koji su u ingerenciji države ili nekakvi drugačiji ini faktori u to ne ulazim. I istina da mi je puno zgodnije kao onom koji sjedi u oporbi reći da nam nedostaje tih kadrova, ali to su izazovi sa kojima vjerujem da ćete se vi suočiti i da ćete ih pokušati otkloniti. ukoliko nemamo, a nemamo dovoljan broj stručnjaka prvo što nam pada na pamet je jedan sasvim logičan slijed misli i zaključak nedostatak stručnjaka nam može uvelike uzrokovati probleme u samoj provedbi, a onda kasnije i u održavanju dakle propisanih standarda. Još jedan kritički aspekt je da zakon unatoč svojim naporima i pokušajima ne pokriva sve potencijalne cyber prijetnje. Posebno je zabrinjavajuće što se ne bavi dovoljno sa problematikom malih i srednjih poduzeća koje ako gledate statistiku su one koje su najranjivije i u najvećoj mjeri, dakle izložene cyber napadima, a sami nemaju dovoljno resursa za skupu implementaciju složenih sigurnosnih rješenja. Osim toga, zakon se ne dotiče dovoljno pitanja privatnosti i zaštite podataka građana ostavljajući praznine koje mogu biti iskorištene. Ako krenemo promišljajući ovo ranije izrečeno iz dimenzije svakoga pojedinca koji u određenome sustavu radi zasigurno da do ovakvog problema doći može. Svjedoci smo mi različitih stvari i možemo pronaći u povijesti našoj, dakle mnoštvo primjera koji ovo potvrđuju. Novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti predstavlja korak naprijed u zaštiti od digitalnih prijetnji, no pitanje je jesmo li dovoljno zakoračali? Jesmo li mogli više? Ja vjerujem da jesmo najviše. Dok se hvale vrijednosti ovog zakona ne smijemo zanemariti njegove i u području koja nisu adekvatno adresirana. U svijetu gdje cyber opasnosti ne spavaju zakoni kao ovaj moraju biti dinamični, dinamičniji od ostalih, prilagodljiviji i uvijek korak ispred onih koji žele iskoristiti njihove slabosti. Zakon koji se bavi kibernetičkom sigurnošću pati od značajnih, dakle nedostataka koje zakon može popratiti sa već spomenutom ranije rezolucijom. Zakon propušta adresirati etičke aspekte, tehnologije ignorirajući ključna pitanja kao što su privatnost, pristranost, odgovornost u sustavima itd. itd. Ovaj propust ne samo da stvara pravnu prazninu već i ukazuje na kratkovidnost predlagatelja zakona koji su propustili prepoznati rastuću važnost tehnološke etike u suvremenom svijetu. E sada zamislimo da imamo vodiča koji nam pomaže vidjeti onu cijelu sliku koju zakon gleda kroz onaj uski prozor, ne samo zidove koje trebamo braniti. Rezolucija o umjetnoj inteligenciji je dokument koji bi trebao biti prvi koji će biti donesen nakon izglasavanja ovog zakona. Jer ona ne govori samo o tome kako se boriti protiv napadača već i kako osigurati da taj grad naš digitalni dakle svijet, naša digitalna svakodnevnica raste na jedan zdrav i etičan Rezolucija o umjetnoj inteligenciji je dokument koji pristupa tehnologiji sa etičke, pravne i socijalne perspektive. Ovaj dokument prepoznaje brzi razvoj umjetne inteligencije i njezin rastući utjecaj na naše društvo. Rezolucija sagledava širu sliku adresirajući etičke dileme i potrebu za transparentnošću u razvoju i primjeni razvoju i primjeni UI, dakle. Rezolucija se bavi pitanjima poput etičkih smjernica za tehnologiju, transparentnosti, odgovornosti, važnosti implementacije rezolucije i svega onoga što zakonom obuhvatiti ne možemo. Međutim, kad bismo imali mogućnost da možemo sve odrednice rezolucije bez da nju donosimo jer stoji u ladici, rekoh, implementirati u zakon kako bi ta rezolucija popravila zakon. Dakle unaprijedila bi, prije svega, etičke standarde. Integriranjem etičkih smjernica iz rezolucije zakon bi postavio više od pukoga štita, od pukoga zida postao bi temelj za zdrav rast, dakle našeg digitalnog društva, pomogla bi u usklađivanju sa brzim tehnološkim promjenama, dakle zakon treba biti kao pametni grad koji se razvija i prilagođava, a ne kao stari grad koji ostaje iza bedema i u prošlosti i ono što je možda najvažnije jest da, rezolucija bi bila ona koja bi, usudio bih se reći, proširila perspektivu samoga zakona jer zakon bi trebao vidjeti jednu puno, puno veću sliku, kao što to, između ostaloga čini i rezolucija i fokusirao bi se, ne samo na sigurnost, već i na onaj ljudski aspekt same tehnologije. I zaključno, zakon bi trebao rasti iz svojih ograničenja, teško ih je sve predvidjeti u startu, zato nam i služe i rasprave u ovom domu, ali onda i kasnije, određena problematika koja će se pojaviti kad se zakon počne primjenjivati. Dakle trebao bi rasti iz svojih ograničenja implementacijom same rezolucije, mogao bi se osigurati da naš digitalni svijet, ne samo da bi bio siguran, već bi bio i mjesto gdje i etika i s druge strane, tehnologija koje nam na prvu se ne čime spojivima idu zajedno ruku pod ruku. I stoga pozivam vas da prepoznate potrebu i da djelujete hrabro i mudro i da pronađete način kako sve ono što zakon ne pokriva, a pokriveno je u rezoluciji, da pokrijete dokumentom, kako god se on zvao jer zakon, ako nam ostane kao samostalan dokument, on će nam ostati, htjeli mi to sebi priznati ili ne, ali poprilično površan u suočavanju sa izazovima modernog digitalnoga doba jer sama sama rezolucija pruža neophodnu perspektivu koja bi mogla obogatiti i proširiti dosege samoga zakona, a valjda bi nam i svima to, između ostalog i treba biti cilj. Stoga za kraj, još jednom apeliram, dakle prepoznajte nedostatke i adresirajte ove propuste. Pronađite rješenje i obuhvatite etičke, moralne i sve ostale dileme koje nam ovaj Zakon, a imajući u vidu prijetnje koje utječu na naše živote, da ih ispravno adresirate i nastojite obuhvatiti. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Drugo izlaganje, poštovani kolega Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani kolegice i kolege. Kibernetička sigurnost postala je ključna komponenta nacionalne i međunarodne sigurnosti, dakle u današnje doba. EU prepoznajuća važnost kibernetičke sigurnosti, dakle donijela je dvojku, drugu direktivu, s ciljem otklanjanja problema uočenih na višegodišnjoj primjeni prve direktive. Dakle to je neka svojevrsna evolucija od prethodne direktive koja se zapravo temelji na nedostacima direktive i zapravo ima za cilj ojačati kibernetičku otpornost unutar unije te zapravo ukazati na nove izazove i tehnološke promjene. Ona je stupila na snagu 16. veljače 2023. g., kao odgovor na rastuće kibernetičke prijetnje o kojima smo danas u izlaganju državnog tajnika imali i nekoliko prilika čuti i potrebu za usklađivanjem, usklađenim pristupom kibernetičke sigurnosti na razini cijele EU. Dakle Dakle stavljena je NIS-1 iz 2016. izvan snage s učinkom od 18. listopada 2024. g. te zahtijeva od svih država članica, tako i Hrvatsku, transpoziciju direktive do 17. listopada 2024. odnosno u roku 21 mjesec od dana stupanja na snagu direktive. Ona bitno, postavlja zapravo bitno proširene zahtjeve u odnosu na prvu direktivu, zbog čega se postojeći Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga mora staviti van snage. Stoga zapravo i RH, dakle kroz usvajanje ove Direktive po mišljenju Kluba zastupnika SDP-a, dakle radi se o jačanju nacionalne kibernetičke sigurnosti. Koji su ključni ciljevi, dakle nove direktive? Prije svega, proširenje opsega gdje se znatno proširuje opseg subjekata koji podliježu njezinim zahtjevima, znači to su operatori ključnih usluga, davatelji digitalnih usluga i sektori, kao što su energetika, transport, zdravstvo i financijske usluge. Nadalje, to je jačanje sigurnosnih zahtjeva, ona postavlja strože sigurnosne standarde za mreže informacijske sustave, tražeći od subjekata da implementiraju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Nadalje, to je upravljanje rizicima i incidentima gdje se zahtijeva od subjekata da uspostave politiku upravljanja rizicima i da imaju oni samostalno sposobnost brzog odgovora na incidente. Tu je i nacionalni nadzorni okvir, znači države članice, dakle naravno i Hrvatska, mora uspostaviti jake nacionalne nadzorne okvire koji uključuju sva nadzorna tijela za kibernetičku sigurnost. I imamo izvješćivanje o incidentima, a to je obvezno izvješćivanje o kibernetičkim incidentima koje zapravo je ključni, ključni dio direktive s ciljem što boljeg razumijevanja prijetnji i unapređenja odgovora na incidente. Svi ovi ciljevi koje sam nabrojio bi trebali osigurati uvjete za učinkovito funkcioniranje društva i gospodarstva u aktualnom našem desetljeću koje donosi čitav niz disuptivnih tehnologija poput umjetne inteligencije ili kvantnog računarstva, ali isto tako podići spremnost EU na krize, kao što je primjerice Covid-19 ili ruska agresija na Ukrajinu te refleksije upravo na kibernetički prostor. Klub SDP-a se slaže sa stajalištem predlagatelja da je potrebno za učinkovito funkcioniranje društva i gospodarstva u ovom svijetu, reći ćemo rapidne tehnološke digitalne aktivnosti, učiniti sve što je moguće kako bi se zaštitili od mogućih ugrozba koje bi onemogućile određeni način života i povezanost kojim raspolažemo, a posebno sigurnost RH u cjelini. Svjesni smo da to nije moguće postići samo na razini pojedine države članice već se zapravo trebamo uklopiti ukupnost svih država članica i implementirati sve zaštitne aktivnosti. Predlagatelj dalje navodi da su dvije najvažnije promjene koje donosi nova direktiva, to što je višestruko povećan broj sektora, podsektora i vrsta subjekata, obveznika kibernetičke sigurnosti, dakle to je po izračunu više nego trostruko koji sada obuhvaćaju sve ključne segmente hrvatskog društva te promjena dosadašnjeg uskog pristupa zahtjevima kibernetičke sigurnosti iz prve direktive koji su se primjenjivali samo na ključne usluge operatora i uvođenje sveobuhvatnog pristupa NIS2 direktive koja postavlja kibernetičke sigurnosne zahtjeve prema cjelokupnom poslovanju svakog od subjekata. Klub SDP-a i s ovim se može složiti s obzirom na to da je izrazito mladi broj sektora i podsektora obuhvaćeni važećim zakonom, a i oni koji su obuhvaćeni nisu obuhvaćeni u cjelokupnom poslovanju već samo u poslovanju s ključnim uslugama što se do sada pokazalo kao nedostatno. Poznato je da danas sve vrste tvrtki od najvećih tvrtki pa do mikro poduzetnika koriste informacijsko komunikacijsku tehnologiju, isto tako možemo reći da svaka tvrtka il državno tijelo dio svojih poslovnih procesa upravo zasniva na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji. Sve te tvrtke moraju ulagati u informacijsko komunikacijsku tehnologiju uključujući i ulaganja u sustave kibernetičke zaštite u sklopu svojih redovnih troškova i zapravo je neovisna o ovoj direktivi. Subjekti koji su obveznici ove direktive i one pravne osobe koje će dobrovoljno primijeniti pojedine mjere kibernetičke sigurnosti iz NIS2 direktive dobivaju mogućnost da svoja postojeća informacijska i komunikacijska ulaganja sustavno i postupno usmjeravaju s ciljem povećanja učinkovitosti i međusobne sukladnosti. Predlagatelj navodi i da cilj NIS2 direktive nije stvoriti dodatni trošak za informacijsko komunikacijsku tehnologiju u javnom i privatnom sektoru već provesti kvalitetnu tranziciju u smjeru bolje regulacije. Slijedom toga zakon predviđa proces kategorizacije subjekata, dakle razvrstavanje subjekata u kategorijama ključnih i važnih subjekata u roku godine dana od dana stupanja na snagu zakona, a nakon toga započinje rok od jedne godine za usklađivanje subjekata sa zahtjevima kibernetičke sigurnosti te nastavno i verifikacija u postupku nezavisne ocjene i procjene sukladnosti i samoocjene, ovisno naravno o tome u koju kategoriju je koji subjekt razvrstan kroz razdoblje od najduže dodatne dvije godine. Na taj način postupni proces tranzicije traje pune četri godine nakon stupanja na snagu zakona. Klub SDP-a smatra da ovo zapravo područje je vrlo kompleksno i zahtjevno i da će vjerojatno mali poslovni subjekti imat problema s time i nadamo se da će rok od godine dana od dana stupanja na snagu zakona biti dovoljan za proces kategorizacije odnosno razvrstavanje subjekata u predviđene kategorije uzimajući u obzir broj subjekata koje će biti potrebno kategorizirati kao i da će se cijeli postupak tranzicije uspjet provest u četri godine. Iz ovog svega navedenog, dakle što sam sad naveo vidljivo je da NIS2 direktiva donosi brojne prednosti al izazove, dakle prednosti prije svega su jačanje otpornosti na kibernetičke prijetnje, poboljšanje suradnje među državama članicama i stvaranje homogenijeg okruženja za kibernetičku sigurnost, a s druge strane izazovi uključuju potrebu za usklađivanje nacionalnih zakona sa direktivom, osiguranje dovoljnih resursa za provedbu i potencijalne teškoće manjih subjekata u ispunjavanju strogih zahtjeva. Za poslovne subjekte NIS2 direktiva donosi nove obveze i izazove, strože sigurnosni standardi, zahtijevat će ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu i procese kao i kontinuirano praćenje i izvještavanje. Također potiče se organizacija na razvoj kulturne kibernetičke sigurnosti i jačanje svijesti o kibernetičkim prijetnjama među zaposlenicima. Nadalje, predlagatelj zakona navodi, bolje rečeno upozorava, da je vrijeme vođenja kritično jer EU kasni u regulaciji kibernetičke sigurnosti u odnosu na brzi razvoj tehnologije. Dakle, direktiva je središnji akte kibernetičke sigurnosti EU, ali istovremeno i samo jedan akt u paketu EU kibernetičkih i sigurnosnih povezanih akata koji su doneseni 2022.g.. Predlagatelj navodi niz akata i ukazuje da je nužno uspostaviti regularni pristup kakav je u … resorima državne uprave prisutan već desetljećima npr. u prometu, financijama, poljoprivredi ili gospodarstvu. Postavlja se pitanje na koji način EU planira postići kibernetičku otpornost? Predlagatelj navodi da se stvaranje kibernetičke otpornosti planira postići na razini EU i na razini država članica kroz zakonsko propisivanje, normizaciju te vođenje procesa akreditacije i certifikacije. Na taj način uvela bi se kontrola subjekata tj. obveznika mjera iz direktive i sustavna kontrola korištenih softverskih i hardverskih proizvoda i usluga u mrežnim informacijskim sustavima subjekata obveznika. Takav regulirani pristup kibernetičkoj sigurnosti traži određenu razinu organizacije i centralizacije kako ne u razini tako i na razini država članica, te 2019.g. ENISA reorganizirana u Agenciju za kibernetičku sigurnost, a EUCERT je posto središnje tijelo za odgovor na kibernetičke incidente. Htio bi naglasiti da na razini država članica nema jednoobraznih rješenja. predlagatelj navodi da je različit pristup država članica u centralizaciji kibernetičke sigurnosti ponajviše rezultata različitosti nacionalnog razvoja kibernetičkih resursa koji su se u prethodnim godinama razvili u pojedinim državama članicama. članicama. Veliki broj država članica koristio je svoj sigurnosno obavještajni sustav za proces centralizacije, a s obzirom na to da je područje kibernetičke sigurnosti integralni i vrlo važan dio nacionalne sigurnosti. Navodi se, a to je vidljivo iz podataka, da polovica država članica EU ima ili je centralizaciju kibernetičke sigurnosti započela upravo kroz nacionale sigurnosno obavještajne sustave, kao što su Danska, Grčka, Španjolska, Francuska, Njemačka, Italija, a neke od njih Italija i Njemačka su kasnije svoje nacionalne centre izdvojile u zasebne agencije, ali su oni godinama uredno uspješno funkcionirali unutar sigurnosno-obavještajnih sustava. Ovdje su primjeri izvan EU-a, a to su Velika Britanija i Kanada sa visokim stupnjem razvoja …/Govornik se ne razumije./…kibernetičke sigurnosti, a one također imaju ustrojene nacionalne centre u sigurnosno-obavještajnim sustavima. Slijedom toga predlagatelj je naveo da je ovim prijedlogom predviđena transformacija postojećeg Centra za kibernetičku sigurnost SOA-e, kao najkompletnijeg i najrazvijenijeg nacionalnog resursa kibernetičke sigurnosti u RH u novi Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Ukazuje se na razvojne, tehničke, organizacijske i stručne sposobnosti, te kapacitete SOA-e koja ga je, koja je, koja je te kapacitete izgradila u području kibernetičke sigurnosti i to kroz Centre za kibernetičku sigurnost SOA-e koji je uspostavljen 2019. i kroz sustav SKAUT-a koji je utvrđen kao Nacionalni sustav za otkrivanje naprednih kibernetičkih prijetnji i zaštitu kibernetičkog prostora. Isto tako SOA i sudjeluje kao hrvatski predstavnik u mreži za upravljanje EU kibernetičkim krizama 2020.g., a pristup je u principu razvijen dakle kroz NIS2 Direktivu i Hrvat…, što se tiče Hrvatske ona je u potpunosti usklađena u proteklim godinama. E sad ću postavit jedno pitanje, može li se Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost ustrojiti unutar nekog drugog tijela, npr. Zavoda za sigurnosno, sigurnosno-informacijskog sustava koji se između ostalog bavi kibernetičkom sigurnosnom certifikacijom ili se možda moglo pristupiti ustrojavanju potpuno novog Nacionalnog centra izvan postojećih tijela sigurnosno-obavještajnog sustava? To su pitanja za razmišljanje. No međutim ako predloženi, predloženi pristup zaživi Klub SDP-a smatra da bi bilo dobro da nakon nekoliko godina, primjerice po uzoru na Italiju i Njemačku da se izdvoji Nacionalni centar iz SOA-e i da se ustroji unutar neke zasebne agencije, kažem za nekoliko godina. U odnosu na transpoziciju Direktive o organizacijskom aspektu predlagatelj navodi da direktiva se trans…, transponira na isti način kao i NIS1 Direktiva odnosno kroz međuresornu radnu skupinu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost koja je zapravo međuresorno tijelo za koordinaciju horizontalnih nacionalnih inicijativa u području kibernetičke sigurnosti, a ona je utemeljena na temelju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti RH iz 2015., a čine ga predstavnici 16 tijela. Znači dogovoreno je da to, da prvu zapravo koordinira Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, a dvojku da koordinira tj. radi transpoziciju SOA. Dakle mogao mogao bi postavit isto pitanje, zašto koordinacija transpozicije, dakle nove direktive nije stavljeno u nadležnost Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost pošto je, pošto je on to obavljao u vezi prve, prve da tako kažemo direktive? Al, kažem to su isto pitanja onako o kojima možemo raspravljati. Da generalno lagano krenem prema zaključku, znači cilj ovog zakona je osiguravanje visoke razine kibernetičke sigurnosti, uspostava mehanizma za brzo i efikasno odgovaranje na kibernetičke incidente, te jačanje suradnje unutar EU-a. Znači zakon uključuje nekoliko ključnih komponenti, to je definicija i identifikacija ključnih subjekata i usluga koje podliježu zakonu, uspostava standarda i praksi za osiguravanje kibernetičke sigurnosti i uspostava, uspostava protokola za odgovor na kibernetičke incidente. Vjerujemo da će zakon donijeti brojne pozitivne promjene uključujući povećanu sigurnost informacijskog sustava, bolju zaštitu podataka i informacija i ono što je najvažnije, a to je jačanje otpornosti na kibernetičke prijetnje. Iako je ovaj zakon po mišljenju Kluba zastupnika SDP-a korak u pravom smjeru postoje određene kritike i izazovi, neke sam već i naveo. Dakle ponovit ću sada neke, to je složenost i opsežnost, on je iznimno složen i opsežan, što može predstavit izazov za implementaciju, posebno za manje subjekte koji nemaju resurse ili stručnu, ili stručnost potrebnu za usklađivanje, to je potreba za kontinuiranim ažuriranjem. Znamo da današnji brzi razvoj tehno…, tehnologija zapravo postoji sam rizik za zakon da on brzo postane zastario, dakle tehnologija se onda rapidno mijenja, što znači da će bit potrebno kontinuirano ažurirati i prilagođavati zakon. To će se rješavat uredbama, ali zbog tehnoloških trendova i svijeta u kojem živimo trebat će to zapravo stalno raditi i kontinuirano raditi na zakonu i uredbama. Rizik prekomjerne regulacije, dakle to isto postoji, postoji zabrinutost da bi zakon mogao dovesti do prekomjerne regulacije što može ograničiti inovacije razvoju digitalnom sektoru, što je zapravo jedno od najpropulzivnijih dijelova gospodarstva u RH i naravno sami izazovi u provedbi zakona koji zahtjevu značajne resurse, stručnost i koordinaciju. Klub SDP-a smatra da je bitno poduzeti sve što je moguće kako bi se motiviralo dakle mlade ljude za ostanak u Hrvatskoj, a posebno stručnjake u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama jer bez razvitka te grane hrvatsko gospodarstvo će i dalje biti u zaostatku za naprednim zemljama.

to ste mogli u 15 minuta reć. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, obratit će nam se poštovani kolega Dretar, izvolite. dakle u uvodnom dijelu prijedloga Zakona o kibernetičkoj sigurnosti vidimo da je ova NIS2 Direktiva stupila ove godine 16. siječnja na snagu, da je automatski dakle Direktiva NIS1 izašla izvan snage i da do 17. listopada iduće godine moramo se kao i sve države članice uskladiti i provesti ovu transpoziciju. Dakle, ono što je sasvim sigurno i izvjesno jest da će svi pretpostavljam klubovi ovdje, jednako tako i Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržati prijedlog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u prvome čitanju. Ono što je ovdje možemo slobodno reći jasno vidljivo i što svakako i treba pozdraviti jest bitno proširenje zahtjeva u odnosu na NIS1 Direktivu, dakle postojeći Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga stavlja se van snage i sprema se novi okvir za upravljanje puno složenijim zahtjevima NIS2 Direktive. Što je to u odnosu na NIS1 što se širi odnosno mijenja? Dakle višestruko je povećan broj sektora, podsektora, vrsta subjekata obveznika kibernetičke sigurnosti, više nego tri puta kako stoji u samom tekstu zakona nastupa promjena uskog pristupa zahtjevima kibernetičke sigurnosti uglavnom ništa što u današnje vrijeme ne bi trebalo na bilo koji način ne podržati. Kao što vidimo iz daljnjeg teksta stvaranje kibernetičke otpornosti planira se postići i na europskoj razini i na razini država članica kroz zakonsko propisivanje, normizaciju i uvođenje procesa akreditacije i certifikacije. Svakako smo suglasni da se tako uvodi potrebna kontrola subjekata odnosno obveznika mjera iz NIS2 direktive kao i ono što je svakako potrebno, a to je sustavna kontrola korištenih softverskih i hardverskih proizvoda i usluga u mrežnim informacijskim sustavima subjekata obveznika. Jasno je da na cijelom nivou EU odnosno na razini država članica nema jednoobraznog rješenja. Različiti pristupi uglavnom su rezultat različitosti nacionalnog razvoja kibernetičkih resursa upravo ono što sam poštovanom gospodinu državnom tajniku u replici skrenuo pažnju veliko je pitanje budući da znamo da su informatički tj. IT stručnjaci danas jedna od najbolje plaćenih djelatnosti pa pretpostavljamo naravno da ovakav jedan sustav NIS2 i njegova implementacija bude i već i sada zahtjeva pojačanu, pojačani broj zaposlenih unutar tog sustava te se iskreno nadamo da će se budući da državne plaće i nisu baš ni blizu onima u privatnom sektoru, naći snage da se neki način tim ljudima, tim osobama koji će se kao IT stručnjaci zaposliti unutar ovog sustava omogući barem ekvivalentna plaća onima koju mogu dobiti u privatnom sektoru, inače ćemo ih jako teško i dobiti u naš sustav, tj. državni sustav, a kamoli zadržati. Naravno drugi bitan dio ovog cijelog sustava jest i onaj dio koji se tiče obavještajne zajednice jer ovdje apsolutno moraju surađivati kako stručnjaci za informatiku tako i stručnjaci iz sigurnosnog područja budući da su ovakve ugroze odnosno kibernetički napadaji na sigurnost, vrlo često organizirani sa gotovo najviših nivoa, dakle možemo svi reći da znamo da postoje države u svijetu koje se bave organizacijom i provedbom preko određenih skupina kibernetičkih napada u svrhu ostvarivanja svojih geopolitičkih, svojih ekonomskih ili bilo kakvih drugih interesa. Dakle ovdje će i edukacija biti izuzetno bitna. Vidimo i ovdje da nam piše u prijedlog zakona da će se krenuti u paralelni razvoj i poticanje obrazovnih programa. Čuli smo da je ovdje jedan zadani rok od 6-7 godina da se sve to zajedno implementira pa se iskreno možemo nadati da ćemo uspjeti kroz obrazovne programe, obrazovni sustav proizvesti odnosno stvoriti dovoljan broj djelatnica i djelatnika za jedan ovakav sustav koji će naravno svake godine biti pod sve većim i sve brojnijim ugrozama za koje će trebati sve viši i viši stupanj, ne samo stručnosti nego naravno i kibernetičke odnosno informacijske opreme koja će se koristiti u svrhu sprječavanja napada na kibernetičku sigurnost. Budući da eto i 1. čitanje i već samim pregledom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, nismo uočili nikakvih nesuglasica odnosno problema, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, podržat će Prijedlog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Hvala. Idemo sada na Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti kako bi se njime osigurala i podigla još viša razina sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Kako danas živimo u vremenu ubrzanoga razvoja, novih tehnologija i digitalizacije društva odnosno živimo u doba digitalne transformacije koja nam olakšava život, tako područje kibernetičke sigurnosti ima sve veći značaj i bilježi snažan globalni rast, te postaje sve značajnije pitanje nacionalne sigurnosti. Činjenica je da je se sve više poslovnih, društvenih i ostalih interakcija odvija u kibernetičkom prostoru pa se i pojavljuje sigurnosna ugroza koja mogu ugroziti i narušiti kibernetičku sigurnosti, a samim time i nacionalnu sigurnost države. Sigurnosne prijetnje u kibernetičkom prostoru su kibernetički kriminal, špijunaža, terorizam i ratovanje. Kako je krenuo rat u Ukrajini u prostoru je pojačan i kibernetički kriminal. Veliki broj državnih institucija je izložen napadima i to sofisticiranim što znači da nisu hakeri pojedinci već organizirane skupine koje pokušavaju doći do nekih informacija, promijeniti neke podatke u sustavu i Iako ne čujemo o tome ništa značajno, ne znači da smo uspjeli se obraniti od tih napada. Sve te prijetnje, cilj naštetiti korisničkoj infrastrukturi, financijama, prometu i komunikacijama. Vlada RH prepoznala je značaj ovog područja te postavila je strateški okvir za kibernetičku sigurnost kroz nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti i akcijski plan za njihovu provedbu. Kao što smo već i do sada čuli ovim predloženim zakonom u nacionalno zakonodavstvo preuzima se direktiva EU 2022/25555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. godine. O mjerama za visoko zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, a izmjenama Uredbe EU broj 910/2014 i Direktive EU 2018/1972 i stavljaju se izvan snage Direktive EU 2016/1148 i Direktiva NIS2 koja je stupila na snagu 16. siječnja 2023. godine. Donesena je ciljem otklanjanja problema uočenih u višegodišnjoj primjeni NIS1 Direktive te sve države članice EU obvezne su preuzeti predmetnu Direktivu u svoje zakonodavstvo do 17. listopada 2024. godine. Preuzimanjem Direktive NIS2 odnosno Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti diljem EU ovim prijedlogom zakona i drugim podzakonskim aktima pridonijet će se funkcionalnosti svih nadležnih tijela koja se do tada trebaj uspostaviti i prilagoditi na nove nadležnosti. Glavni cilj novih zahtjeva o kibernetičkoj sigurnosti je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje društva i gospodarstva u digitalnom desetljeću koje donosi novosti kao što je primjerice i umjetna inteligencija. U Nacrtu prijedloga zakona predlaže se transformacija Centra za kibernetičku sigurnost Sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e koja je osnovana 2019. godine kao najrazvijenijeg i najkomplementnijeg nacionalnoga resursa kibernetičke sigurnosti koji bi se centralizirao i stvorio bi se novi nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Treba napomenuti da Centar za kibernetičku sigurnost SOA-e već ima razvijene tehničke organizacijske i stručne kapacitete i obavlja značajan dio zadaća predviđen zakonom. Također u prevenciji, suzbijanju kibernetičkih prijetnji SOA surađuje sa nacionalnim tijelima, međunarodnim partnerima, te SOA je u suradnji sa Zavodom za sigurnost informacijskih sustava već izgradila sustav SC@UT koji predstavlja središnji sustav za otkrivanje, rano upozorenje i zaštitu državno sponzoriranih kibernetičkih napada. IPT kampanja napredna ustrojena prijetnja i drugih prijetnji koje se sastoje od distributivne mreže senzora sa uključenim državnim tijelima i pravnim osobama. SK@UT omogućuje otkrivanje sofisticiranih kibernetičkih napada u najranijim fazama napada i u bilo kojem segmentu kibernetičkoga prostora koji pokriva mreža senzora. Ovakav pristup povezuje najsloženije tehničke sustave za zaštitu kibernetičkog prostora i sigurnosno-obavještajne sposobnosti čime se bitno smanjuje rizikom …/Govornik se ne razumije./… ključnih nacionalnih infrastrukturnih resursa. Vlada Republike Hrvatske je 1. travnja 1991. godine donijela odluku o mjerama i aktivnostima za podizanje nacionalnih sposobnosti pravovremenog otkrivanja i zaštite od državno sponzoriranih kibernetičkih napada i drugih kibernetičkih ugroza. Tom odlukom se u cilju dodatne zaštite nacionalnih kibernetičkih prostora omogućava uključenje u sustav SK@UT operatorima ključnih usluga, davateljima digitalnih usluga, operatorima kritične nacionalne infrastrukture te drugim pravnim osobama registriranim u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon povećat će broj sektora, podsektora i vrsta usluga koje zahvaća NIS2 direktiva što je nužno u suvremenom društvu, jer tvrtke koriste informacijske, komunikacijske tehnologije u svom poslovanju, te veliki dio poslovnih procesa zasnivaju na informacijskim komunikacijskim tehnologijama. Tvrtke već duže ulažu u sustav kibernetičke zaštite u sklopu svoga poslovanja neovisno o direktivi EU. Važno je napomenuti da cilj NIS2 direktive nije uvesti dodatan trošak za informacijsko-komunikacijske tehnologije unutar javnog sektora i poslovne zajednice već potpuno provesti tranziciju u smjeru bolje regulacije, organizacije, standardizacije kibernetičke sigurnosti kako bi se u konačnici smanjili rizici i troškovi prekida poslovanja i gubitka podataka uzrokovanih kibernetičkim incidentima. Tako se u Nacrtu prijedloga Zakona o kibernetičkoj sigurnosti predviđa kategorizacija subjekata u kategorije ključnih i važnih subjekata što bi se provelo u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona, te bi se nakon toga svake dvije godine utvrdio popis ključnih i važnih subjekata ažurirao. Nakon obavijesti o kategorizaciji započeo bi rok od jedne godine za usklađenje subjekata sa zahtjevima kibernetičke sigurnosti, a sukladnost se mora verificirati u postupku nezavisne ocjene sukladnosti ili samo ocjene ocjene ovisno o kategoriji subjekta. Kroz razdoblje od najduže dodatne dvije godine tako bi potpuni proces tranzicije trajao četiri godine nakon stupanja na snagu Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. U Nacrtu prijedloga zakona se razlikuju tri grupe nadležnih tijela za kibernetičku sigurnost. Prva grupa su nadležna tijela za provedbu posebnih zakona koje uključuju autonomne sektore u kojima je kibernetička sigurnost propisana sektorskim propisima na EU, na EU, odnosno nacionalnoj razini. Radi se o tri sektora – bankarstvo, Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo, infrastrukture financijskog tržišta, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA kao nadležno tijelo, te zračni promet u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo kao nadležno tijelo. Druga grupa uključuje tri polu autonomna sektora – javni sektor i Ured vijeća za nacionalnu sigurnost VONS kao nadležno tijelo Sektor elektroničkih komunikacija i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM kao nadležno tijelo, te pružitelji usluga povjerenja i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao nadležno tijelo. Specifičnost polu autonomnih sektora jest da je kibernetička sigurnost u nadređenoj mjeri propisana sektorskim propisima na EU i nacionalnoj razini, ali je to nedovoljno, odnosno na zahtjeve NIS2 direktive treća grupa nadležnih tijela obuhvaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Sigurnosno-obavještajnu agenciju SOA-u, te nadležno tijelo za prevenciju i zaštitu od kibernetičkih incidenata. Nadležna tijela u koje spada Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost koji ustrojava SOA te nacionalni …/Govornik se ne Zakon bi se uveli i okviri za provedbu dobrovoljnih mehanizama kibernetičke zaštite a koji omogućavaju subjektima koji nisu utvrđeni kao ključni ili važni subjekti da poduzimaju aktivnosti u cilju podizanja razine kibernetičke sigurnosti svojih mrežnih informacijskih sustava uz pružanje stručne pomoći nadležnih tijela iz ovoga zakona. Zakonom je također predviđeno donošenje podzakonskih akata uredbom Vlade RH kojim se detaljno uređuje područje iz ovoga Zakona te Nacionalnog plana za upravljanje kibernetičkim krizama, kao i Nacionalnog plana razvoja kibernetičkih sigurnosti sa akcijskim planom za njegovu provedbu. Pri tome, potrebno je osigurati funkcionalnost svih nadležnih tijela, osobito Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost koji se prvi puta ustrojava u RH. Ovim putem Ovim putem zahvaljujemo međuresornoj radnoj skupini, Nacionalnom vijeću za kibernetičku sigurnost i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu, članu Vlade zaduženog za nacionalnu sigurnost koji su izradili ovaj zakonski prijedlog. na kraju, zaključio bih da kibernetička sigurnost postaje sve značajnije pitanje, kako osobne, tako i nacionalne sigurnosti, a s obzirom da su globalne kibernetičke prijetnje u stalnom porastu, sve veći broj softificiranih kibernetičkih napada, mi kao članica EU i NATO-a moramo poduzeti odgovarajuće korake i mjere kako bi podigli kibernetičku sigurnost na višu razinu i kako bi zaštitili digitalne podatke i digitalni identitet građana na razini cijele EU. Klub HDZ-a naravno, apsolutno pozdravlja i podržava ovaj Zakon u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati govoriti kolege Vidović i Pavić, prvi će nam se obratiti kolega Vidović, izvolite. preuzimanje Direktive NIS-2 u kibernetičkoj sigurnosti u RH. Primjena direktive započinje 17. listopada 2024., tvrdnjama i predlagatelja, to je dovoljan rok da bi se moglo donijeti sve podzakonske akte i pripremiti funkcioniranje svih nadležnih tijela koji do tada trebaju uspostaviti ili prilagoditi se na nove nadležnosti. Cilj novih i proširenih NIS-2 zahtjeva kibernetičke sigurnosti prema članicama EU je osiguravanje uvjeta za učinkovito funkcioniranje društva i gospodarstva koje donose tehnologije poput umjetne inteligencije ili kvantnog računarstva. Pored toga, želi se podići spremnost EU na krize, kao što je Covid-19 kriza ili ruska agresija na Ukrajinu, kao i posljedica istih na kibernetičkom prostoru. Nadalje, zakon predviđa određenu centralizaciju upravljanja kibernetičkom sigurnošću u RH i tu bi pohvalio transformaciju postojećeg Centra za kibernetičku sigurnost SOA-e u Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Pri tom je važno istaknuti da niti jedan nacionalni centar država članica EU i drugih država nije regulatorno tijelo, pa tako to neće biti ni Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. U pogledu pozicioniranja nacionalnih centara za kibernetičku sigurnost, također, ne postoji ujednačena praksa na razini država članica EU niti u drugim država. Polovica država članica je takav nacionalni centar pozicioniralo unutar svojih sigurnosno-obavještajnih sustava, dok je druga polovica takve centre pozicionirala kao agencije ili druga samostalna tijela. Npr. Italija i Njemačka, koje su svoje nacionalne centre pozicionirale unutar sigurnosno-obavještajnog sustava, da bi kasnije izdvojili u zasebne agencije. Vjerujem da je to nekakav put kojim i Hrvatska namjerava krenuti u budućnosti. U Hrvatskoj je odluka pala na SOA-u i obzirom da je Centar za kibernetičku sigurnost Agencije trenutno najrazvijeniji i najkompleksniji nacionalni resurs kibernetičke sigurnosti u RH. Uz, u zakonu u zakonu su u kategoriji ključnih subjekata razvrstani neovisno o veličini tijela državne uprave, druga državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima. Također, privatni i javni subjekti koji upravljaju, razvijaju ili održavaju državnu informacijsku strukturu, ovisno o rezultatima procjene njihove važnosti za nesmetano obavljanje ključnih društvenih ili gospodarskih djelatnosti. Ocjenu sukladnosti ključnih i važnih subjekata provode tijelo za ocjenu sukladnosti najmanje jednom u 2 godine, a središnje državno tijelo za obavljanje poslova u tehničkim područjima informacijske sigurnosti vodi javno dostupan registar autoriziranih tijela za ocjenu sukladnosti. Zakonom se propisuje da radi podizanja ukupne sposobnosti i otpornosti u području kibernetičke sigurnosti, središnje državno tijelo za kibernetičku sigurnost kontinuirano razvija nacionalni sustav za otkrivanje kibernetičkih prijetnji i zaštitu kibernetičkog prostora. Osim toga, ono koordinira aktivnosti vezane za upravljanje kibernetičkim krizama na nacionalnoj razini, obavlja poslove jedinstvene kontaktne točke, ostvaruje međunarodnu suradnju u pitanjima kibernetičke sigurnosti u okviru svojih nadležnosti utvrđenih zakonom te obavlja i druge poslove. Po pitanju nadzora, stručni nadzor nad provedbom zahtjeva kibernetičke sigurnosti u ključnom subjektu provodi se najmanje jednom u roku od 3 do 5 godina, u slučaju pojave nepravilnosti mogu se primijeniti korektivne mjere koje su propisane zakonom. Korektivne mjere mogu uključivati novčane kazne u iznosu od najmanje 2 tisuće eura do 10 milijuna eura ili u iznosu od 0,2% do najviše 2% ukupnog godišnjeg prometa dotičnog subjekta na svjetskoj razini ostvareno u prethodnoj financijskoj godini, ovisno o tom koji je iznos veći, ako se krše odredbe zakona. U slučaju postojanja sumnje da je počinjen prekršaj, ovlašteni tužitelj u smislu zakona je nadležni državni odvjetnik koji podnosi optužni prijedlog. Klub socijaldemokrata će podržati ovaj Zakon u prvom čitanju, nismo našli nekakve ozbiljnije primjedbe, a vjerojatno je na to utjecalo i to što je 64% prijedloga iz same javne rasprave prihvaćeno u sam Prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Kolega Pavić. Sada će nastaviti kolega Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, evo, moj kolega je izrekao onu ključnu rečenicu da ćemo to podržati, da ne bi poslije ispalo da to nismo stigli reći na kraju, a poštovani tajniče, evo, ja ću danas imati jedno izlaganje malo, ovoga, a štitim ono što ste vi izrekli i ono što ste zapravo napisali u zakonu jer nažalost jedan dio zastupnika i vladajuće većine je postavio pitanje koje zapravo nisu u skladu sa onim što piše u zakonu, odnosno malo su pomiješali pojmove. ovog Zakona o čemu ovaj zakon govori i koji je cilj ovog zakona što je izrekao gospodin Đakić jasno i glasno, znači bitno je da se tu štite institucije i poduzeća koja su bitna za djelovanje unutar države. ovdje ne govorimo o zaštiti pojedinaca na u cyber prostoru, ovdje ne govorimo o zaštiti njih kada se spajaju na internet nego govorimo o ključnim poduzećima koja ukoliko bi bila napadnuta, bi zapravo onemogućila da društvo normalno funkcionira. Naravno, ono što moramo podržati, to je ovaj Centar za kibernetičku sigurnost SOA-e, da se pretvori u središnje tijelo za sigurnost. Naime moramo biti svjesni da nema smisla osnivati više institucija, nove institucije ako već imamo postojeće znanje ako taj know how možemo iskoristiti u novoj instituciji koja će pružiti isto ono što bi trebala pružiti neka nova institucija sa ne znam koliko stručnjaka nakon nekoliko godina ili ne znam, možda čak i više rada da se to ustanovi. Prema tome ovaj dio da se centar odnosno interni centar za kibernetičku sigurnost SOA-e pretvori u središnje tijelo, podržavamo. Mislim da će to kroz nekoliko godina vjerojatno biti izdvojeno kao posebno tijelo i neće biti u sklopu SOA-e jer će se to pokazati kao vjerojatno nekakva obveza i potreba s obzirom da nema smisla da bude unutar SOA-e ali trenutna znanja koja su u tom institutu odnosno u tom centru, mislim da su bitna i da se može lakše nastaviti sa radom. Ono što bi htio isto tako skrenuti pozornost, ovdje su izrečene neke, ne znam, sumnje hoće li se stići nešto napraviti ili se neće stići napraviti unutar godinu dana, dvije ili tri, ali moramo napomenuti da sve te institucije koje su sada obuhvaćene ovom novom direktivom, zapravo već provode informacijsku sigurnost i da je na njima da se sada prilagode ovom novom sustavu i da možda provedu one početne radnje koje nisu provele, a to je prvenstveno NIS managment sustav koji su trebale provesti da bi mogle provoditi informacijsku sigurnost, da ga sad provedu na određeni način i da u skladu s time nakon toga i postupaju. Isto tako je bitno za napomenuti da opterećenje tih institucija koje će se uključiti u ovaj rad će ovisiti o tome kakvu će procjenu rizika napraviti. Prema tome ukoliko se netko prenormira imat će probleme. Nažalost to je na njima, ali zato sam vas i pitao hoće li postojati neki jedinstveni sustav za risk managment koji bi pomogao zapravo svim tim institucijama da se ne prenormiraju, a da opet obuhvate sve ono što trebaju obuhvatiti i da se kasnije jednostavnije može provoditi revizija tog sustava naravno i kontrola od nadležnih tijela. Rekli ste, ovdje je prostor za normalno privatne, privatne ulagače koji će možda pokrenuti neke aktivnosti na tom području i pomoći tim poduzećima odnosno institucijama što pozdravljamo naravno ali očekujemo onda da će te institucije odnosno ta poduzeća morati imati neki certifikat koji će dobiti od ovog središnjeg tijela. Pretpostavljam da će to biti riješeno nekakvim aktom, nekakvom uredbom ili podzakonskim aktom da one moraju imati neki certifikat na temelju kojeg će kasnije moći provoditi sve one radnje koje trebaju u tim institucijama koje će provoditi ove radnje za cyber sigurnost. Nadalje, bitno je za shvatiti da risk managment sustav kao takav ukoliko nije dobro postavljen, ukoliko nisu dobro procijenjeni rizici, a mislim da će ovdje biti dobro procijenjeni zbog toga što će i Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost skrenuti pozornost na što o čemu treba voditi računa, pretpostavljam da će sve te institucije onda i to staviti u svoje rizike i da će to u skladu sa svojim i procijeniti koliko trebaju oni uložiti u taj dio čuvanja svojih sustava. Naime, nije svejedno kakvi su napadi. Vi ste ovdje spomenuli, imali smo u proteklih nekoliko godina dosta napada unutar unutar naše države, međutim nije svejedno kakvi su napadi. Jesi li to DDoS napadi, koji samo onemogućavaju pristup do središnjih servera pa netko u nekom momentu ne može doći do informacije koja mu je potrebna ili su to napadi koji zapravo nakon toga štete podacima odnosno štete programima koji daju podršku informacijskom sustavu ili su napadi na opremu koja kasnije bude onesposobljena. Prema tome, o svemu tome treba voditi računa i u risk managment dijelu tako da očekujemo da će taj Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost dati točne naputke što, kako i zašto, u kojem smjeru treba ići i kako treba pripremiti taj ris managment sustav unutar svake institucije da bi to kasnije bilo efikasno i da se može lakše kontrolirati. Predlažem, već sam vas zapravo pitao, a predlažem da postoji jedan jedinstveni RMS koji će nakon toga omogućiti da nacionalno tijelo, znači Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost, sa jednog mjesta gleda trenutne situacije u tim institucijama. Prema tome ukoliko uoči da nešto u nekoj instituciji nije dobro, a to može uočiti sa svojeg radnog mjesta, može otići onda u dodatnu reviziju u tu instituciju i tu grešku ispraviti. Danas nam to tehnologija omogućava, to možemo napraviti i ova centralizacija na kraju krajeva, imamo ovdje i APIS, imamo i FINA-u sa računskim centrima koji to mogu podržati, prema tome ako će biti državni cloud u APIS-u i sad još dodatno će olakšati da se takve stvari vode centralizirano i da se mogu jednostavnije kontrolirati i nakon toga normalno i pojedine greške ukoliko postoje da se mogu ispraviti. Isto tako što se tiče ovih podataka i smještaja u cloudu. Mislim da treba biti svima jasno što ćemo više podataka smjestiti u državni cloud, odnosno više sustava informacijskih smjestiti u državni cloud, to će nam biti lakše provoditi ovaj, ovaj zakon. Jer ako ćemo imati centre na 2, 3, 15 lokacija, nije isto hoćemo li ih, ako ih imamo i na slijedećih 100 lokacija. Prema tome ako to bude u centralnom cloudu, ako to bude smješteno u APIS-u, mislim da ćemo ovaj zakon moći provesti bez ikakvih problema. institucije koje će biti uključene i koje će biti obveznice tog zakona će se lakše tome prilagoditi jer će već imati jedan dio podrške od strane ljudi koji rade u tom centru i mislim da je to jedan od prijedloga koji bi trebali, trebao biti prihvaćen i od vaše strane i da se to pokuša u tom smjeru i Središnji ured za digitalizaciju da se svi oni centri koji su trenutno distribuirani na razno raznim lokacijama da se centraliziraju u FINA-i i u APIS-u i na taj način da im se omogući da lakše rade i da na kraju krajeva više ne troše novac koji se bespotrebno trošio na sistem sale koje ne trebaju biti ovoga na, na, na 15 lokacija, ne trebamo imati onda 15…/Govornik se ne razumije./…lokacija nego trebamo imati jednu, dvije ili tri i zajedno sa Centrom za kibernetičku sigurnost da Vlada i Središnji ured za digitalizaciju donese takve prijedloge i takve sugestije i da svi oni koji mogu da se zapravo premjesti u taj državni cloud. Bit ćemo sigurniji, bit ćemo pouzdaniji i moći ćemo pružiti definitivno bolju podršku našim građanima, a na kraju krajeva i svi ti sustavi koji im trenutno pružaju podršku i razno razne usluge i koji im osiguravaju normalan život bit će nakon toga sigurniji i moći ćemo reći da Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost može puno lakše i puno kvalitetnije provoditi poslove koje su, koje je dobio sa ovim zakonom. Naravno, ja se nadam da smo sve one, one probleme koje smo uočili nakon one prve direktive koji nisu bili obuhvaćeni da smo ih sada ovdje prepoznali, da ćemo te probleme rješavati i kroz ovaj zakon i kroz podzakonske akte, a vjerujem i kroz neke uredbe s obzirom da ćemo mo…, mislim s obzirom da da bi to sve skupa funkcioniralo jer nažalost imamo jedan dio institucija koje provode informacijsku sigurnost, ali nije dovoljno dokumentirana. S druge strane imamo jedan dio institucija npr. kad sam bio član uprave FINA-e mi smo uveli naš interni centar. Prema tome, takve institucije koje postoje u po…, mislim, pardon takve, takvi centri koji postoje unutar pojedinih institucija trebali bi se integrirati barem sa svojim znanjem, nekakvim konzaltingom da pomognu svima ostalima da se to osnuje i kod njih. Naime, šteta je takav know how da se to propusti, da se to ne koristi i da se ne upotrijebi kod svih onih koji bi to trebali kasnije koristiti. Još ću kasnije malo u slobodnom govoru odnosno u svojem obraćanju reći nešto ustvari koje su bile ovdje dileme pojedinih zastupnika, ali mislim da je zakon dobar i da ga treba podržati, hvala. Sada će kao 6. govoriti poštovana kolegica Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, ovo je jedan od onih zakona gdje ste imali priliku slušati sve nas u ime klubova i gdje u principu govorimo o potrebi takvog zakona i nešto što i hrvatska država treba imati odnosno ima i što i treba imati. Ovakvim zakonima i u principu kad se pripremamo onda gledam nekakvu formu, onda gledam sadržaj i onda gledam kakva je primjena bila prije i kakva je primjena moguća. imamo novu direktivu koja je stupila na snagu 26. siječnja i 17. listopada 2024.g. je rok do kad mora bit implementacija. Ja moram bit poštena i moram reć, kad sam išla čitati onda sam pročitala 17. listopad 2023., valjda u nekakvoj namjeri da nađem nešto i odmah sam odmah bila ljuta i mislila sam ček malo, šta sad, opet kasnimo, ne kasnite i evidentno je da ćete stići i da će to sve zajedno biti na vrijeme napravljeno. Kibernetička sigurnost je izuzetno važna, živimo, to se onako fino kaže, u izazovna vremena. Kad živite u izazovna vremena onda vam se stvari mijenjaju puno brže nego što očekujete da će se promijenit. Svako od nas koji smo na svojim pametnim telefonima, a mislim da nas je sad otprilike, ja nisam jel govorim, ali da ne govorim vjerojatno bi i ja da budem poštena bila tamo i gledala što se događa, imamo prilike vidjet one naj, najjednostavnije, tražite nešto jer nešto odlučite kupit, set suđa i onda malo pogledate šta imate, slijedećih godinu dana vi ćete svaki put kad otvorite svoj pametni telefon i kad idete nešto će vam blinkati sve moguće setovi suđa koja, koja jesu. Ja sam se moram priznati ima tome možda jedno 15-tak, ali kako mi godine brzo prolaze možda i više, susrela s jednom pričom koju želim ispričati i kada mi je postalo sve jasno u vrijeme u kojem živim. Ja cijelo, znam, znam često naglasiti kad dođem s ove govornice, pa onda više to ne naglašavam, da ja baš, da, da nekako se od politike branim, ali nemam se od čega branit, ja sam po struci arhitekt i prvi put sam se s tim problemom zapravo kibernetičke sigurnosti susrela na vrlo jednostavnoj priči. Ja sam kad sam studirala mi smo sve radili ručno, crtali ručno, tokom vremena danas više vam nitko ne projektira ručno, dakle postoje kompjuterski programi i projektira se. Čak štoviše, imate firme koje imaju svoje ekspoziture po svijetu, pa imaju Indija, ne znam, Novi Zeland, Europa, da se može projektirati 24 sata i samo da se programi nadograđuju. Prvi put sam se susrela, bilo je riječ o tome da su krenuli svi kompjuterski programi, između ostalog sve projektantske firme u Hrvatskoj su krenule kupovati te kompjutorske programe i dio njih je kupovao na crnom tržištu i onda se ispostavilo da su najjeftinije ide preko jedne zemlje koja je prodavala te programe iz razloga, neću sad spomenuti, koja je nama relativno bliska, koja je prodavala na crnom tržištu te programe iz jednostavnog razloga što je onda mogla iskontrolirat i imala je sve podatke što vi projektirate. Možete projektirat obiteljsku kuću, ali možete projektirati i zgradu Vlade, možete projektirati i nekakve velike stvari za koje ne želite da bilo tko ima podatke kako to izgleda, a kroz ovo zapravo do podataka može doći bilo tko i to je jedan od vida sigurnosti, ne moram se referirati na sve one američke filmove kad vidite da svi barataju i da imaju podatke o svemu. Dakle živimo u vremenu u kojima onaj koji ima dostupnost podataka, dostupnost podacima dakle ako je pozitivno, sve ok, ali imate onih koji su negativni i podatak koji se vama čini da je uopće nevažan da bude dostupan nekom, u jednom trenutku postane važan za državnu sigurnost. Zamislite podatak u, dakle jedan od velikih zamaha su bile naše auto ceste. Između ostalog kroz projekte, imate i projekt opterećenja pojedinih vijadukata i da se netko dočepa tog projekta i točno zna koja je mogućnost, koje su kritične točke tog vijadukta u jednom trenutku postavi, sad ja stvarno, ali nisam ni teorija zavjere niti mislim bilo šta, postavi eksploziv i kaže i ucijeni Hrvatske autoceste i državu, isplati mi toliko i toliko novaca, jer ja imam tu. Dakle ja ovo govorim relativno jednostavno, ali govorim jednostavno da postanemo svjesni toga važnosti vremena u kojem živimo. Dakle mi uvijek tu prepoznajemo ono to je i ovdje je rečeno dakle prepoznajemo osjetljivost nekakvog bankarskog sustava, prepoznajemo osjetljivost nekakvih ali u svakom elementu i u svakom poslu to ima. Kolege prije mene su i predlagatelji vrlo jasno je rekao o tome, kako će se formirati o čemu je riječ. Ja bih se tu voljela zadržati na nekoliko konstatacija koja su iz ovog obrazloženja. Jedna od konstatacija je kaže, EU već kasni u regulaciji kibernetičke sigurnosti u odnosu na brzi razvoj tehnologije. Već danas se kasni u odnosu na ono što možete naći na tržištu i način na koji to funkcionira. Ali mislim da je za cijelu priču važno slijedeće. A to je problem koji je i ovdje detektiran, koji je detektiran na razini EU, kad je detektiran na razini EU, onda je na razini Hrvatske to još alarmantnije, a to je problem, ja ću pročitati jer mi je to jednostavnije da sad ne prepričavam. Kaže problem brzog razvoja tehnologije neupitno generira nedostatak stručnjaka i to je problem cijelog svijeta pa i RH u području kibernetičke sigurnosti. To je naš ključni problem. Dakle mi imamo zakon, imamo Direktivu, to ćemo se usuglasit, posložit ćemo. Posložit ćemo i formu. Sad je smo pitanje hoćemo li imati dovoljno ljudi da se s tim bave jer se svijet tako brzo mijenja da je pitanje koliko brzo smo spremni mi to pratiti i koliko imamo stručnjaka koji su spremni u tom području djelovati. I onda dolazimo do još jednog problema. Ja uvijek govorim iskustva koje ja imam. Dakle kad vam dođe do ekspanzije nečeg, a onda vi u sustavu države, dakle u sustavu forme ne možete vrhunske stručnjake platit ni približno isto koliko će ih platiti tržište i onda vam se čak dešava da zaposlite, da obrazujete, da poslagujete, da imate vrhunske stručnjake i ja zaista mislim da kod nas, moja iskustva koja sam ja imala i u nekim situacijama gdje sam morala kontaktirati iz jednostavnog razloga što su bile neke ugroze, to sam nema potrebe da dalje elaboriram, bili su ljudi koji su odlično radili svoj posao ali onda vam tržište uzme te ljude i pojede te ljude. Tako da kolege, neće, ja ne vidim tu problem forme. Posložit će se, direktiva je, posložit ćete sve ovo zajedno i tijela ćete drugačije izdetektirat. Mi smo zemlja sa 3 milijuna i 600 tisuća stanovnika i logično je da se odlučujemo za ovu formu koja je, ali dolazimo do ključnog problema ljudi. Od kud obrazovat, koliko, kada. U njihovo obrazovanje treba zapravo puno ulagati i čak se, čak će i organizacija i sve ostalo ali u ovom trenutku bi mi trebali imati i na razini edukacije visokih škola, dodatne obrazovne programe, dodatno obrazovat i o tome voditi računa. O kibernetičkoj sigurnosti na ovaj način na koji se danas gleda i vidi, sigurno pred 15 godina je, nitko nije razgovarao. Danas kad razgovaramo stvari idu tako brzo dalje da se mi ne možemo domisliti. Mi smo imali tu nekakvih slučajeva na razini Hrvatske, gdje su cure i dečki, srednja škola ili sve ostalo, ne igrom slučaja ušli u nekakve sustave, nego su znali kako ulaze u to sve zajedno. Ja imam i to je odlična priča, ja pričam priču iz svakodnevnog života. Dakle pred jedno isto neko vrijeme, moj sin je stalno visio na kompjuteru. Bio je osnovna škola, 5., 6. razred i naravno kad sam se žalila nekom, ja sam rekla gle on stalno visi na kompjuteru i on mi kaže, pa gle postoje ti oni programi, pa instaliraj program pa možeš pratiti koliko on visi na kompjuteru. I ja dođem sva sretna doma i kažem mom mužu, sad ćemo mi njemu doć na kraj i njega nema doma i vrati se i ja pitam pa dobro di si bio, kaže pa bio sam kod prijatelja, gle njegovi nisu normalni, tamo su mu instalirali neki program da prate koliko je on na kompjuteru pa sam išo da mu taj program, da to riješim, da to maknem, sad će oni pratit koliko je on na kompjuteru. Bio je osnovna škola 5., 6. razred, to je sadašnjost. To je sadašnjost. Jednom prilikom kad sam ja imala neki problem, ja njemu nešto kažem, on kaže mama ne upravljaš nuklearnom elektranom, to ti je kompjuter vrlo je jednostavno. Dakle mi sa svog aspekta i sa ovim iskustvom, znanjem i načinom na koji živimo, se ne možemo do kraja domisliti čemu se mladi ljudi koji drugačije žive, mogu domisliti. Zbog toga ja mislim da u ovom trenutku je izuzetno važno, osim forme koju ćemo imati zadovoljenu ovim zakonom, da vodimo računa o obrazovanju kadra koji će dakle mladih ljudi koji idu u obrazovanje, kadra koji će biti spreman i u koštac se uhvatiti sa svim izazovima koji su pred nas. Hvala lijepo. Došli smo do kraja rasprava klubova, pa idemo na pojedinačnu raspravu za koju se javio kolega Pavić. Izvolite. Poštovani tajniče sa suradnicima. Evo ja bih samo još malo o provedbi tog zakona. Naime, mislim da nije sporno da je zakon dobar, u dokumentaciji je utvrđeno da ćemo imati problema sa kadrovima, jer na žalost evo u državnoj upravi imamo sve manje i manje informatičara s obzirom da su oni bolje plaćeni u privatnom sektoru i odlaze u privatni sektor. E sad, mi trenutno u Hrvatskoj imamo u upotrebi sustav SK@UT. Taj sustav SK@UT je u upotrebi otprilike kod nekakvih šezdesetak poduzeća, odnosno tijela državne uprave, a bilo bi jako dobro da korite svi. Zašto? Imamo know-how, imamo tehnologiju, imamo sve na raspolaganju prema tome svi oni koji ga trebaju koristiti da ga korite bilo bi puno bolje, puno kvalitetnije, puno jednostavnije. Koristim podatke sa stranica SK@UT.hr. Tamo piše da ih je trenutno to koriste otprilike 60 korisnika. Nadalje, podsjetit ću vas i vaše suradnike da smo davno prije otprilike 15, 20 godina imali jedan projekt koji se zvao RKMTDU odnosno skraćenica od Republička komunikacijska mreža tijela državne uprave. Jedan dio tijela državne uprave je ostao u takvoj mreži, oni su zapravo izolirani i do tih se podataka, odnosno tih se sustava sa interneta teško može pristupiti jer su sustavi zatvoreni, gotovo pa nemoguće osim ako netko ne otvori neka vrata, pa da se onda može do toga doći i da se može napasti te sustave. Jedan od takvih sustava je recimo sustav Carinske uprave, pa jedan takav sustav je sustav Porezne uprave. Prema tome, imamo iskustva, znamo što treba napraviti, kako treba napraviti samo je pitanje hoćemo li to, tu praksu širiti dalje i hoćemo li omogućiti svim ostalim institucijama da budu u takvoj mreži da se lakše štite. To je pitanje. Naime, onaj dio podataka i onaj dio sustava koji je bitan za funkcioniranje ne mora biti na internetu. Na internetu treba biti jedan drugi dio podataka, jedan drugi dio sustava koji je potreban da građani imaju pristup do njega. Ovdje je bilo postavljeno pitanje što će biti sa osobnim podacima. Znači cilj ovog zakona nije da štiti osobne podatke direktno, ali indirektno da. Zašto? Jer ukoliko se napadnu sustavi u kojima se obrađuju i neki osobni podaci teoretski mogu biti i ti podaci kompromitirani i mogu biti napadnuti. Međutim, cilj ovog zakona je rekli smo jasno i glasno što je cilj ovog zakona. Prema tome, nije samo da se štite osobni podaci, da se štite osobe. Osobe se trebaju štititi na internetu same onako kako znaju, voditi računa o svojim podacima, voditi računa o svojim prijavama i nakon toga znati što su napravili ukoliko su na nešto pristali kad su tamo pritisnuli yes, da, hoću da se nešto napravi. Ovaj zakon će nam omogućiti da sve institucije koje su ključne za djelovanje, normalno djelovanje našeg društva da budu zaštićeni. E sad, s obzirom da nemamo dovoljno kapaciteta, Mislim da bi bilo dobro da nacionalna, središnje Nacionalno tijelo, znači Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost propiše nekom uredbom ili nekim drugim dokumentom tko će i kako će dijeliti znanje za sve one institucije koje se moraju uklopiti u sustav. Rekli ste i sami trenutno ih u sustavu ima stotinjak, a trebalo bi ih biti otprilike 600. Mi znamo da postoji više poduzeća koja se bave i procjenom rizika, koje se bave sigurnošću itd. itd. Međutim, svi oni da bi bili sposobni provoditi ovaj zakon moraju po meni dobiti papire, dokumente, certifikate da to stvarno znaju, da to stvarno mogu, da to stvarno hoće raditi i da su za to osposobljeni. Prema tome, treba ih ovaj središnji nacionalni centar za kibernetičku sigurnost na to osposobiti i trebao bi provjeriti znaju li to oni što rade i jesu li to sposobni napraviti, da bi kasnije mogli svim tim institucijama pružati tu uslugu. Jer ukoliko ćemo dati da to radi bilo tko po bilo kojem ključu nakon toga nećemo imati ono što trebamo imati. Nadalje, predložio sam već u svojem izlaganju i u svojoj replici da postoji i centralni sustav za procjenu rizika. Objasnio sam već jedanput zašto, a samo da ponovim. Da nam bude lakše kod svih tih institucija koje to trenutno nisu radile, a moraju napraviti da nam bude lakše kod njih to napraviti i da se zna u kojem obimu to trebaju napraviti. Jer ukoliko se prenormiraju imat će veliki problem, jer neće moći provoditi sve ono što trebaju napraviti i kasnije će padati na revizijama, kasnije će padati na kontrolama. Trenutno rekli ste da će taj sustav kontrolirati uprava što je razumljivo, međutim uprava neće napraviti nikada onu pravu kontrolu kakvu će napraviti neka neka tvrtka koja je nadležna za tu kontrolu. Prema tome, moramo te institucije pripremiti na pravi način da znaju što, kako, zašto, kada to napraviti. I treba im objasniti da trebaju imati osobu koja treba non-stop provoditi taj posao procjene rizika, jer taj posao nije nikada gotov. Prema tome i posao tog nacionalnog tijela, Nacionalnog centra za političku sigurnost ili nekog drugog tijela će biti definitivno revizija hoće li se redovito provoditi revizija svih tih rizika u pojedinim institucijama redoviti i jesu li to svi podaci ažurirani. Zato sam predložio da to bude centralizirani sustav i da to bude lakše vama za kontrolu, znači instituciji koja to će kontrolirati i da može brže reagirati. Ukoliko se reagira jedan dan prekasno znamo što se događa. Danas u cyber prostoru imamo veliki broj napada, imamo sve veći broj napada na infrastrukture koje su koliko toliko izložene, a ukoliko netko ostane izložen jedan dan to mu je jako puno da možda izgubi svoje podatke ili da se desi neka veća šteta zbog toga što jednostavno nisu obavili svoj dio posla. trebamo ih jednostavno privoliti i prisiliti da taj dio posla mogu obaviti u realnom vremenu na način kako je to propisano nekim podzakonskim aktima jer u zakonu ne možemo sve propisati. Nadalje, htio bih se još ovdje osvrnuti na neke izjave naših kolega da se to neće napraviti na vrijeme, da se to neće napraviti onako kako je to propisano u zakonu odnosno u rokovima koji je propisan u zakon, al ću podsjetiti sve ovdje prisutne i hrvatsku javnost, svi oni koji imaju podatke koji su ključni za funkcioniranje sustava dužni su te podatke čuvati, paziti i maziti, prema tome, oni moraju provoditi informacijsku sigurnost i sada. Međutim, vjerojatno velika je vjerojatnost da jedan veći dio poduzeća nema usklađenu tu svoju zaštitu podataka odnosno sigurnost sa direktivom koja je evo donesena na nivou Europe i sa ovim zakonom koji ste upravo predložili pred nas. Prema tome, imat će posla svi oni koji trenutno i provode sigurnost i imaju to sve skupa u nekom svom okviru, možda čak i dobro posloženo, ali ukoliko nije u skladu sa zakonom morat će se tome prilagoditi i nakon toga raditi na nivou pardon raditi u skladu s onim što je propisano u tom zakonu i sa onim što će predvidjeti kasnije Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost. Ja smatram evo i dalje kao pojedinac, prije sam to reko u ime kluba da je zakon dobar, vjerojatno ćemo morat još kasnije nešto mijenjati odnosno dodavati podzakonskim aktima zbog toga jer sama primjena ovako je neprepoznatljiva ljudima koji se time trebaju baviti, prema tome sve će biti to propisano u nekakvim uredbama i nekakvim podzakonskim aktima i vjerujem da će to biti napravljeno na vrijeme jer mislim da je to zapravo veći problem od onoga hoćemo li iskoristiti postojeći know how u svim tim institucijama. Evo Prije nego što započnemo s replikama pozdravimo na galeriji učenice i učenike Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina A sada idemo na replike, prva je poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, svi živimo u suvremenom društvu, okruženi smo komunikacijskom informacijskom tehnologijom, međutim stručnjaci za kibernetičku sigurnost ističu često da je zapravo ljudski faktor najveća nekakva kritična komponenta. Kada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, sigurno je individualni doprinos i znanje o tome kako kako prevenirati određene incidente glede kibernetičke sigurnosti sigurno osnova. Da li po vašem mišljenju se na nivou naše države provodi dovoljna edukacija ne samo građana nego i zaposlenika po poduzećima o osnovama barem kibernetičke sigurnosti? Evo kad sam se tu malo pripremala za raspravu gledam pa to vrlo onako sporadično su ti tečajevi osnova kiberneričke sigurnosti, a kad gledate ustanove recimo u zdravstvu pa tamo nemate niti sve informatičke stručnjake

da bude jasno, svaka institucija koja ima neki informacijski sustav trebala bi imati i Pravilnik o informacijskoj sigurnosti. I u tom pravilniku bi trebalo biti definirano kako se trebaju ponašati ljudi sa tim informacijskim sustavom i tamo je jasno rečeno kako se pristupa tom sustavu, kako se u tom sustavu radi itd., itd.. Činjenica je da evo teorija informacijske sigurnosti kaže da zapravo najveći broj napada na informatičke sustave dolazi iznutra i to ne zbog toga što neko hoće napraviti nego zbog toga što nema dovoljno znanja. Zato je ono što ste napomenuli izuzetno važno obuka ljudi, redovito učenje novih tehnologija, redovito učenje o novim operativnim sustavima, redovito učenje o novim informacijskim sustavima i redovito učenje o novim bazama itd., Ukoliko tog učenja nema, ukoliko nema kontinuiranog pristupa učenju nakon toga se informacijski sustav izlaže velikom riziku. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovani g. Paviću rekli ste da je zakon dobar i da ga treba podržati, ja isto mislim da je zakon dobar i da ga treba podržati. A moje pitanje vama je, a tiče se obrazovanje, znači obrazovanje je temelj svakog uspjeha i napretka i sad imamo s jedne strane dobre momke, s druge strane loše momke. Znači ovdje imamo sustav, imamo ulaganje, imamo sve, a opet s druge strane imate one koji nisu u sustavu, a uvijek su korak ispred. Kako doskočiti takvima da sustav bude ispred onih, nazovimo ih tako, kriminalnog miljea da ne može napraviti štetu sustavu? Poštovani kolega, neka teorija informacijske sigurnosti kaže da moramo biti ispred onih koji napadaju. Na koji način? Na način da redovito ažuriramo operativne sustave, na način da redovito ažuriramo baze podataka, na način da redovito ažuriramo programe i sa najnovijim inačicama tako da one opasnosti koje su otkrivene i preko kojih bi nas mogli napasti ovi napadači potencijalni da zapravo budu eliminirani. To je jedan od prvih koraka. I ono što sam rekao već maloprije, izuzetno je važno da ljudi koji su ovlašteni korisnici informacijskog sustava budu educirani, da znaju šta rade, kako rade i da ih se redovito obavještava o tome koje su promjene napravljene u informacijskom sustavu. Zbog toga postoji Poslovnik o informacijskoj sigurnosti u svakom poduzeću, ozbiljnijem poduzeću i tamo bi trebalo to sve pisati i kako se pristupa sustavu i kako se sustav koristi, na koji način se izlazi iz sustava, kako se čuvaju podaci, kako skrivati lozinke, pasvorde i sve ostalo tako da to bi trebalo biti sve definirano na internom nivou, a ja vjerujem da će sad bit definirano …/Upadica Reiner: Hvala./… i centralno da će Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo sami ste naglasili da zakonska zaštita o kojoj danas ovdje i govorimo od kibernetičkih ugroza je prvenstveno upućena na zaštitu samih institucija dok sami pojedinci bi se trebali sami zapravo zaštiti. Načelno se slažem, međutim mi znamo da posebno naši stariji građani to svako malo čujemo, da su doživjeli određenu prevaru, napad i često puta nemaju znanje, posebno se to odnosi na krajeve možda ruralne gdje su i staračka domaćinstva prevladavaju, pa me zanima na koji način možda nazovimo to decentralizacijom ovlasti na lokalnim jedinicama i u ovom segmentu da educiraju preko svojih zaposlenika koji imaju znanje u ovim modernim tehnologijama, opteretimo previše agencije već jednostavno da pomognemo tim neupućenim starijim ljudima da ne doživljavaju često prevare o kojima sam govorio, hvala.

a hrvatski CERT objavljuje redovito sve napade koji se obavljaju, obavljaju u našem cyber prostoru, znači sve što se desilo unutar Hrvatske sa napadima, pogotovo za građane, to je tamo objavljeno. E sad, znamo da neki ljudi koji žele biti sigurniji će to pročitati, mnogi to neće pročitati. Prema tome, trebalo bi ih informirati da imaju mogućnost da to informaciju dobe koji se napadi trenutno dešavaju, kako ih se želi prevariti, kako da to spriječe, prema tome podaci su praktički na raspolaganju, evo tu su na izvolte, međutim mnogi ih ne čitaju i mnogi ih ne prate. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Pavić, ja se moram vratiti na temu koju sam spomenula i u svojoj raspravi u ime kluba, a to je tema edukacije kadra i tema potrebnog kadra kojeg imamo, dakle i kojeg trebamo, a kojeg zapravo i nemamo i pitanje je zapravo nakon što se i završi formalna obrazovanja vezana uz određena znanja mi moramo imati i neformalna obrazovanja odnosno kontinuirano obrazovanje jer se stvari tako brzo mijenjaju i to je ono što je predlagatelj i konstatirao u svom prijedlogu. Predlagatelj je u svom prijedlogu jasno napisao da već sad na razini EU je prepoznato da se da se ne može domisliti svim drugim opcijama i drugim varijantama i onda kad to pročitam onda me uhvati mala snaga jer znam što je to na razini Hrvatske. Pa me zanima da li ste se vi susretali sa tim nekakvim dodatnim neformalnim obrazovanjima i edukacijama koje su baš vezane isključivo za kibernetičku sigurnost?

Mi imamo veliki broj studenata koji polaze i informatički smjer i smjer računarstvo i oni, i jedni i drugi uče sigurnost informacijskih sustava, svako u svojoj domeni, znači informatičari u svojoj domeni, računarci u svojoj domeni. Međutim, nakon toga kad dolaze u poduzeća većina njih to zaboravi, zaboravi da je informacijska sigurnost izuzetno važna i izuzetno bitna. Ja studentima uvijek govorim i uvijek pričam ono što je prije 20-25.g. bilo telekomunikacija, znači prije su vam bile telekomunikacije centar svijeta jer smo morali jednostavno nekako svi mogući povezati, danas je to već sve riješeno, imamo razno razne uređaje koji to rade automatikom, prema tome tu nije problem, ali danas je Centar za informatiku gdje i informacijska sigurnost, bez sigurnosti nema informacijskog sustava. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, iako smo iz uvodnog izlaganja državnog tajnika dobili sveobuhvatni pregled o temi dopustite da se ipak ukratko osvrnem na predmetni prijedlog zakona i kažem zašto će Klub zastupnika HDZ-a podržati isti. U današnjem digitalnom dobu kibernetička sigurnost nije samo tehničko pitanje već ključna komponenta nacionalne sigurnosti i gospodarske stabilnosti naše zemlje. Predloženi zakon koji je danas pred nama ima za cilj transponirati Direktivu EU 2022/2555 odnosno Direktivu NIS2 u hrvatsko zakonodavstvo. NIS2 Direktiva je odgovor na visoku razinu ovisnosti suvremenog društva o digitalnoj tehnologiji, način kako rješavati kibernetičke krize i biti spreman za daljnji i sve brži razvoj digitalne tehnologije. Ona predstavlja značajan napredak u području upravljanja kibernetičkom sigurnošću unutar EU proširujući zahtjeve u odnosu na prethodnu NIS1 Direktivu. Svrha ovog poteza je jačanje kapaciteta svake države članice u suočavanje s kibernetičkim prijetnjama, što je od iznimne važnosti u kontekstu napredovanja tehnologija poput umjetne inteligencije i kvantum računanja. Najvažnije promjene koje nosi Direktiva NIS2 vezane su za povećanje broja sektora, podsektora i vrsta subjekata obveznika kibernetičke sigurnosti. To je promjena pristupa NIS2 Direktive koja predstavlja kibernetičke sigurnosne zahtjeve prema cjelokupnom poslovanju svakog od subjekta koji su NIS2 obveznici. Ovom direktivom želi se postići učinkovito upravljanje organizacijama i sigurnosnim procesima u kibernetičkom prostoru EU, te u nacionalnim kibernetičkim prostorima država članica. Ono što je bitno naglasiti je kako NIS2 Direktiva uspostavlja jasne procedure i odgovornosti za sve ključne subjekte. Svaki subjekt unutar obuhvata direktive mora provesti daljnju procjenu rizika i uspostaviti adekvatne sigurnosne mjere. Te mjere nisu samo proceduralne prirode one su ključne za otpornost na kibernetičke napade. Implementacija NIS2 Direktive znači preobrazbu i jačanje naših institucija. Primjerice transformacija postojećeg Centra za kibernetičku sigurnost SOA-e u Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost ključan je korak u centralizaciju upravljanja kibernetičkom sigurnošću omogućujući bolju koordinaciju i brži odgovor na kibernetičke prijetnje, kako na nacionalnoj razini, tako i na međunarodnoj ili vrlo pojednostavljeno rečeno, ova promjena predstavlja strateški potez koji će osigurati koordiniranu i učinkovitu zaštitu naše nacionalne kibernetičke infrastrukture. Nadalje, NIS2 Direktiva zahtjeva visok stupanj odgovornosti i transparentnosti od subjekata uključujući obavezno izvještavanje o incidentima, kao i redovita revizija, čime se osigurava najviša razina zaštite naših mreža i informacijskih sustava. Kako smo i čuli iz uvodnog izlaganja državnog tajnika primjena ovog zakona odvijat će se postupno s rokom od 5 do 7 godina za potpunu implementaciju. To omogućava subjektima da se prilagode i implementiraju potrebne sigurnosne mjere bez prevelikog opterećenja. Zaključno, pred nama je izazovan, ali nužan put prema jačanju naše kibernetičke sigurnosti. Nadležna nacionalna tijela moraju preuzeti aktivnu ulogu u provedbi ove Direktive osiguravajući da Hrvatska, ne samo prati, već i vodi u području kibernetičke sigurnosti. Samo proaktivnim pristupom i stalnim unaprjeđenjem možemo postići cilj Direktive NIS-2, odnosno sigurniju digitalnu budućnost za sve naše građane. Slijedom izrečenog, Klub zastupnika HDZ-a će, dakako kako sam već i uvodno rekla, podržati donošenje predmetnog zakona prepoznajući njegovu ključnu ulogu u zaštiti naše digitalne infrastrukture i promicanje sigurnosti na svim razinama. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša Kao što sam spomenuo u govoru u ime kluba, naglasili smo da je ovaj Zakon korak u pravom smjeru, no da postoje određene kritike i izazovi, dakle prije svega, sama složenost i opsežnost zakona, što predstavlja izazov za implementaciju, zatim potreba za kontinuiranim ažuriranjem, osobito u prilagodbi zakona. Ono što je možda za nas jedan veći problem, da ne bi došlo možda do rizika prekomjerne regulacije, što ograničava inovacije i razvoj u digitalnom sektoru i naravno, same i same izazove u provedbi samog zakona zbog značajnih resursa, stručnosti, koordinacije, dakle koja bi trebala postojati između agencija i sektora. Isto tako, tijekom javne rasprave, ali nakon upućivanja Prijedloga Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u saborsku proceduru, u javnosti su zapravo pojedini elementi iz zakona izazvali određene prijepore. Dakle osim ovih što sam spomenuo, ovdje bih završno i naglasio da jedan dio javnosti, čime se mi u Klubu SDP-a možemo apsolutno složiti, s obzirom na nadležnost nacionalnog centra, ne vidimo ga samo kao tijelo normizacije, akreditacije i certifikacije, već kao i nadzorno tijelo odnosno regulatorno tijelo, čija nadležnost i ovlast nije sporna tijelima javne vlasti, ali bi mogle biti sporne pravnim i fizičkim osobama koje će postati ili koje su već obveznici primjene ovog Zakona. Bilo bi dobro razriješiti tu nedoumicu, odnosno iscrtati jasne granice o postupanju SOA-e kao nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost, a s druge strane, stvoriti jedan uzajaman odnos povjerenja između svih subjekata, dakle ovog odnosa koji će postati trajni odnos uzimajući zapravo, da se onako našalim, core business SOA-e i njezin položaj unutar sigurnosno-obavještajnog sustava u RH. Zaključno bih istaknuo da Prijedlog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti predstavlja, uz sve ove primjedbe koje sam spomenuo u govoru u ime kluba i sada završno, da ipak predstavlja važan korak za RH u jačanju kibernetičke sigurnosti i usklađivanju sa EU standardima.

u budućnosti dakle kada zakon bude implementiran, da se kontinuirano ažurira, kako bi on ostao relevantan i efikasan dakle u vremenu di mi živimo, je zahtjevno vrijeme, da tako kažem, što se tiče digitalnih inovacija, a isto tako kibernetičke sigurnosti. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Evo samo još nekoliko napomena. Osvrnuo bih se ovdje na jedno izlaganje našeg kolege zastupnika koji je rekao da se ne zna koji se napadi dešavaju u cyber prostoru RH. Rekao bih u jednom dijelu, to nije točno zato jer svi oni napadi koji su se dešavali na području RH, već sam rekao ranije, mogu se vidjeti i čitati na stranicama centra i na stranicama CARNET-a, s jedne strane. S druge strane, činjenica je da je jedan dio napada sakriven, odnosno da za njega nećemo nikada doznati. Naime, u informacijskoj sigurnosti postoji jedan izraz koji se zove crna brojka. znači broj cyber napada koji se nikad neće obznaniti zbog toga što jednostavno, institucije koje su napadnute ne žele da se zna da su napadnute i da je na njih uopće napad moguć. To se najčešće odnosi na banke, na osiguravajuća društva i slične institucije jer im nije u interesu da netko zna da se može do njihovih podataka i da netko uopće može pristupiti njihovom informacijskom sustavu. Tako da, činjenica je da znači jedan dio napada nećemo nikada doznati, ali sve ono što je dešava u javnom cyber prostoru, to se može prepoznati i može se čitati na stranicama CERT-a i na stranicama CARNET-a. Nadalje, osvrnuo bih se na ovu temu koja naglasila kolegica Mrak-Taritaš, a to je obrazovanje. S obzirom da smo, evo, i vi ste u papirima odnosno dokumentima ustvrdili da nemamo dovoljno stručne radne snage, s obzirom da smo to i mi sami u svojim raspravama potvrdili, a možemo to vidjeti i u praksi, s obzirom da većina informatičara koji su bili kvalitetniji i bolji informatičari, oni su, kad su uhvatili prvu priliku, otišli iz javnog sektora, otišli su u privatne vode ili su otišli raditi u privatna poduzeća ili su otišli u inozemstvo gdje su bili bolje plaćeni. Činjenica je da moramo voditi računa o tim našim stručnjacima da bismo mogli provoditi sve one poslove koje trebamo provoditi u tijelima državne uprave, ukoliko želimo da naši sugrađani dobe uslugu koju trebaju dobiti od tih tijela. je tijelo javne vlasti onemogućeno da pruži pojedinu uslugu, naravno da će građani biti nezadovoljni. Pa evo, koristim priliku da u ime Kluba socijaldemokrata apeliram na vas da preko Vlade i preko ministra Fuchsa utječete na to da se kurikulumi na veleučilištima, učilištima i sveučilištima što se tiče informatike i računarstva malo prilagode, da se više pažnje posveti sigurnosti informacijskih sustava. Naime, nije dovoljno da postoji samo jedan kolegij na nivou fakulteta u toku školovanja u tri godine ili pet godina koji će govoriti o sigurnosti informacijskih sustava ako želimo da ljudi koji izlaze s tih fakulteta budu svjesni koliko je važna i koliko je važno ulaganje u sustav sigurnosti informacijskih sustava. Znači to nisu nekakve velike promjene, znači da se treba još dodatno malo osposobiti studente da bi kad izađu sa fakulteta, kad izađu sa veleučilišta imali ta znanja koja su im potrebna da bi se mogli lakše uključiti u sustav informacijske sigurnosti i eventualno kasnije možda i napraviti neke važnije poslove i iskorake u tom dijelu posla. Nadalje, isto tako u ime kluba Socijaldemokrata istaknuo bih naš apel, nastojanje da Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost koji će sad biti u sklopu SOA-e da se u nekim normalnom periodu pokuša izdvojiti iz SOA-e i da više ne bude u sastavu tog tijela jer mislim da je to izuzetno važno da i naše civilno društvo shvati da imamo jedno tijelo koje može raditi na nivou cijele RH, a da nije u sastavu SOA-e. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Darko Nekić. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući. Dakle, htio bih najprije zahvaltiti svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj današnjoj raspravi bilo da su predstavljali klubove ili sudjelovali u pojedinačnoj raspravi. Pažljivo smo pratili smo pratili i ja i moji kolege vaša izlaganja i do drugog čitanja dakako analizirat ćemo sva ova vaša izlaganja i vidjet da li još postoji prostora da se može popraviti ovakav nacrt prijedloga zakona. S druge strane htio bih samo ponovit, znači ovo je Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, znači on je limitiran na dva cilja, jedan je implementacija NIS2 uredbe, a druga je zaštita hrvatskog kibernetičkog prostora. bilo je danas ovdje rasprava koje su išle za tim da se propituju i etička pitanja zakona, dakle ovaj zakon nema ambicije pokrit cjelokupno pitanje cyber prostora, on je točno usmjeren na ova dva cilja koja sam ja spominjao pa i treba voditi računa glede toga odnosno glede samih ciljeva ovoga zakona. I evo ja doista za ovaj završetak ne bi više ništa govorio, dosta sam danas govorio. Vidjet ćemo se na drugom čitanju. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, zapravo ste mi u ovoj zadnjoj rečenici odgovorili, makar nisam zadovoljna s tim na ono što vas mislim pitati. Kažete ovaj zakon nema ambicije pokriti cijelo područje cyber sigurnosti, e sad meni tu malo nije jasan ovaj čl. 50., sad kolko ćete mi to moć objasniti gdje kaže da svaki subjekt koji nije kategoriziran kao ključni i važni subjekt može provoditi samoocjene sukladnosti mrežnih informacijskih sustava i može nadležni CIRT dobrovoljno obavijestiti o svakom značajnom incidentu ostalim incidentima itd., i sad ja opet gledam područje zdravstva u kojem dolazim gdje i neki incident koji nije ključan, važan itd. može itekako utjecati i na poslovanje te zdravstvene ustanove i ugroziti sigurnost podataka pacijenata. Imate recimo, ja znam evo konkretne primjere di je bio jedan cyber incident koji vjerojatno vi ne bi okarakterizirali kao ključan, a koji je imao za posljedicu da nekoliko dana se nije moglo pristupiti u bolnički informacijski sustav, tu vam je pitanje i GDPR-a i podataka pacijenata itd., znači dajte mi taj čl. 50. objasnite da se može dobrovoljno jel kako ste to zamislili? Hvala. Zahvaljujem. Dakle, što se tiče samo cyber prostora ja nisam govorio o cyber sigurnosti nego o ukupnosti cyber prostora znači a ovaj zakon pokriva isključivo kibernetičku sigurnost i to je njegov cilj, kao i implementacija uredbe odnosno NIS2 sustava. Što se tiče osobnih podataka znači imate u čl. 72., 73. i 74., to je poglavlje odnosno dio sedmi zaštita i obrada osobnih podataka i pristup informacijama dovoljno argumenta odnosno na dobar način je regulirano pitanje zaštite osobnih podataka uključujući i podatke koje ste vi spominjali. A iz čl. 72. je vidljivo da se na i na ovaj zakon kao i na cijelu ovu domenu odnosi GDPR uredba koja se spominje ovdje u čl. 72.. Hvala lijepo. Poštovani tajniče, s obzirom da smo u ime kluba dali dva prijedloga, jedan od prijedloga je bio da se Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost kasnije izdvoji iz sustava SOA-e, ja bi vas zamolio samo informaciju jeste li to na radnoj skupini razmišljali o toj mogućnosti, jeste li to o tome razgovarali i u kojem bi se to periodu desilo? Poštovani državni tajnik Nekić. **Nekić, Darko** Zahvaljujem. Dakle, ja osobno mislim čitajući sve ove materijale da je potrebno određeno vrijeme, a mi smo rekli u uvodnom izlaganju da će bit potrebno od pet do sedam godina da se implementira ovaj zakon i sve oni drugi podzakonski akti i one sve aktivnosti kako bi to zaživjelo u cijelosti. Znači da li će poslije toga bit donesena odluka da se formira posebna agencija, kao što je to u Njemačkoj i u Francuskoj, to ćemo vidjet. Dakle, nemam kristalnu kuglu da bi vidio što će se dogoditi za vrijeme odnosno implementacije svega ovoga. Hvala.

Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić, izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić, izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić, izvolite.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasat kad se steknu uvjeti.